Колеги, готові до реєстрації? Будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, шановні народні депутати, прошу зареєструватись. Прошу взяти участь у реєстрації. 10:05:22 Зареєстровано 364 народні депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, 9 березня у Південній Кореї стартували ХІІ зимові Паралімпійські ігри. За 4 дні змагань наші атлети здобули 15 медалей, з них 5 – загальних, 5 – золотих, і у загальному заліку наша збірка посідає друге місце. Буквально кілька годин тому наймолодший учасник збірної Тарас Радь і біатлоністка з вадами зору Оксана Шишкова здобули золоті медалі. Від імені усіх нас, Верховної Ради, вітаємо наших спортсменів і бажаємо їм перемоги (Оплески). Дякую, колеги.

щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича. Це висновок комітету дає можливість поставити дане питання на розгляд. І ми у четвер розпочнемо роботу Верховної Ради України з розгляду цього питання. І я переконаний, що ми, як завжди, будемо згуртовані навколо ключового принципу, що закон один для всіх і приймемо відповідне рішення. Також, колеги, хотів би привітати нашого колегу Короля Віктора Миколайовича з 70-річчям, 3 березня 48-го року народження, пан Віктор відсвяткував своє 70-річчя. І давайте привітаємо його з днем народження. Вітаємо! Отже, нагадую, що у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. А після того ми перейдемо до порядку денного. Нагадаю, що сьогодні є два ключових блоки: перший – це питань правоохоронної діяльності. Я знаю, ще йдуть консультації по деяких законопроектах і прошу максимально інтенсивно їх завершити до початку розгляду цих питань. А також блок питань інтелектуальної власності. Але найважливіше, на початку ми маємо затвердити порядок денний сесії, і Апаратом були підготовлені і враховані усі пропозиції. І я сподіваюсь, на спільну позицію залу

взяти участь в записі на виступи. Прошу приготуватись і усі фракції взяти участь в записі. Отже, колеги, прошу провести запис.

Дякую. Отже, перший виступ від "Блоку Петра Порошенка". І я запрошую до виступу голову фракції Артура Герасимова. Будь ласка, пане Артур. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні виборці! Наприкінці зими Україна здобула визначну перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Завдяки жорсткій позиції української влади і високому професіоналізму вітчизняних юристів вдалося повернути майже 5 мільярдів доларів. Тепер ці гроші можна буде спрямувати на розвиток енергоефективних технологій, зміцнення енергетичної незалежності і безпеки нашої держави. Після заяв "Газпрому" про небажання виконувати рішення арбітражу Президент України ініціював процедуру арешту коштів російського монополіста як в нашій країні, так і за кордоном. Ще одним досягнення останніх днів стало одержання Україною статусу Україною аспіранта НАТО. Це значить, що Альянс бачить в нашій державі реальний потенціал для всестороннього поглиблення співпраці, але для цього нам самим необхідно завершити модернізацію армії та реформувати сектор безпеки. Тому фракція партії "Блок Петра Порошенка" вважає одним із пріоритетних завдань Верховної Ради на поточну сесію ухвалення ініційованого Президентом України Закону про національну безпеку 8068. Документ встановить фундаментальні принципи державної політики в сфері нацбезпеки і оборони за стандартами наших союзників із НАТО і ЄС. Здобутки України на міжнародній арені – це беззаперечний успіх вітчизняної дипломатичної служби. Однак ми повинні посилювати її більш дієвими механізмами захисту наших інтересів. Нам необхідно завершити перехід до сучасних стандартів дипслужби на основі передового досвіду. Тому наша фракція пропонує в найкоротші терміни перейти до розгляду законопроектів 7322 та 7323 щодо реформування дипломатичної служби України та ухвалити їх. Не можна залишати поза увагою затримання Володимира Рубана з арсеналом зброї при спробі завезти її на мирну територію України із окупованої частини Донбасу. Блискуча операція спецслужб дозволила запобігти терактам в столиці, однак це був чіткий сигнал, що зовнішній ворог готовий перейти до масштабного кровопролиття в наших мирних містах. В Кремлі не полишили планів дестабілізації ситуації в Україні руками місцевих зрадників. Однак реакція вітчизняних спецслужб ще раз довела, що вони готові протистояти московським сценаріям. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" також розраховує, що парламент приділить цього тижня максимум уваги кадровим призначенням. І перш за все необхідно нового голову Національного банку України. І насамкінець. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" категорично проти будь-яких кроків, що можуть призвести до збільшення тиску на бізнес. Парламент спільно з Президентом України зробили важливий крок для захисту прав підприємців від незаконного тиску, коли ухвалювали Закон 7275 більш відомий як "маски-шоу – стоп". Ми погоджуємося з ініціативою законопроекту 7547 у частині, що допоможе в розкритті вбивств і збройних нападів і готові це підтримати. Однак цей законопроект містить окремі положення, які дають підстави вважати про посилення тиску на бізнес. Ми вважаємо це неприпустимим. Бізнес в Україні сьогодні потребує допомоги і підтримки, і наш обов'язок – створити всі умови для його успішного розвитку. Саме тому Президент України підписав прийнятий парламентом Закон про товариство з обмеженою відповідальністю, також готується до розгляду у парламенті президентський законопроект про валютну лібералізацію. Це вкрай необхідні ініціативи і ми звертаємося до парламенту з проханням їх підтримати. Дякую за увагу. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович і його команда, команда.

Олег Ляшко, Радикальна па ртія. Шановні українці, шановні колеги народні депутати, наша команда хоче привернути вашу увагу до мегакорупційної історії, яка пограбувала кожного українця, мінімум, на 15 мільярдів гривень. Нам влада розказує, що ми не можемо прожити без кредитів Міжнародного валютного фонду, що в замін цих кредитів треба піднімати ціни на газ, ціни на комуналку, пенсійний вік, задарма розпродувати землю і наші природні ресурси, водночас ми стверджуємо, що це брехня. Тому що в той час, коли українцям розказують, що ми не можемо прожити без кредитів, влада грабує українців на мільярди. 6 березня нинішнього року Національна комісія з питань регулювання зв'язку провела тендер на продаж 4G частот, в якому брали участь три компанії російські, до речі, три компанії, було продано шість лотів на загальну суму 5,5 мільярдів Нам влада розказує, до речі, в цьому тендері брав участь і Президент України Петро Порошенко, і він подав це як велику перемогу, що ми продали 4G частоти за 5,5 мільярдів гривень. Я вам наведу такий факт, у 2015 році 3G частоти продали за 10 мільярдів гривень, по тодішньому курсу це було 750 мільйонів доларів, зараз продали за 5,5 мільярдів гривень, по нинішньому курсу це 200 мільйонів доларів. Для порівняння,

Турція - 5 мільярдів доларів, Італія - 5 мільярдів доларів. Тобто ці частоти, які коштують мільярди доларів, продали за 200 мільйонів доларів. Чому? Тому що Нацкомісія, яку очолює виходець із компанії Порошенка на прізвище Животовський, а насправді правильно було б його назвати "животіна", тому що грабувати українців в нинішніх умовах це злочин і аморально. Вони занизили стартову вартість, мінімальна вартість частот повинна була бути 4 мільярди гривень, поставили 260 мільйонів. У 15 разів занизили стартову вартість, в результаті мінімум півмільярда доларів украли, замість того, щоб пішло до державного бюджету, пішло в кишені корупціонерів. Ми вимагаємо від уряду, від правоохоронних органів вжити всіх заходів для того, щоб скасувати цю корупційну змову, повторно провести тендер і чесно продати частоти. У результаті чесного тендеру український державний бюджет може отримати мільярд доларів замість 200 мільйонів, які сьогодні дали нам подачку. Замість того, щоб гроші йшли в кишені корупціонерів, вони повинні йти до державного бюджету і служити українцям. Я вимагаю від НАБУ, від Генеральної прокуратури розслідувати цю мегакорупцію, притягнути до відповідальності тих, хто вкрав півмільярда Будь ласка, 30 секунд завершити. українці, я вам гарантую, – коли ми прийдемо до влади, ми проведемо повторний тендер і мільярд доларів, який сьогодні вкрали у вас ми вернемо до державного бюджету. Ми витрусимо за горло тих, хто вкрав ці гроші, в умовах війни, в умовах, коли люди рахують кожну копійку, красти мільярди доларів на корупційних схемах – це злочин, це мародерства, це аморально. Ми вимагаємо відповідальності… Будь ласка, від фракції "Батьківщина" Іван Крулько запрошується до слова. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Шановні українці! Я би хотів звернутися сьогодні з цієї високої трибуни від імені фракції з надзвичайно важливою темою. Мова йде про намагання влади фактично знищити і віддати за безцінь останній ресурс, який лишився в Україні – це газотранспортна система. Щороку газотранспортна система забезпечує дохід державі щонайменше 2 мільярди доларів за транзит. Побудова такої системи з нуля коштує мінімум 300 мільярдів євро за підрахунками експертів. Натомість влада планує великий пограбунок українського народу, аферу, яка може коштувати країні майбутнього. Йдеться про те, що планується задарма віддати 49 відсотків газотранспортної системи у власність або в управління. Це все відбувається за спиною українського народу, а ідеологами цієї схеми виступають діючий Президент України Порошенко і глава "Нафтогазу" Коболєв. Вони кажуть, що українці такі нікчемні, що не можуть правильно керувати ГТС, тому давайте віддамо її комусь: іноземцям, за якими буде стояти російський капітал "Газпрому", і, мовляв, вони краще будуть керувати, при цьому ніхто не вкладатиме в розвиток ГТС жодної копійки. Дехто вважає, що це добре, що, мовляв, прийде хазяїн і наведе порядок. Але так можуть говорити тільки аферисти і так можуть говорити тільки спільники афери. Це не інвестиційний проект, а це – пограбунок. Саме тому фракція "Батьківщина" вчора і ми разом з народними депутатами Вадимом Івченком і Сергієм Євтушком віддали заяву про вчинення злочину до Національного антикорупційного бюро і до Генеральної прокурату, про злочин, який планують зробити за спиною українського народу. Ми звертаємося з вимогою до Президента і Прем'єр-міністра зупинити цю вакханалію і захистити національну власність. У той же час ми хочемо запропонувати цьому парламенту вже зараз захистити Україну і прийняти законопроект 8107, який подала фракція "Батьківщина" і який передбачає прийняття рішення про заборону вчинення будь-яких дій щодо тіньової передачі або відчуження газотранспортної системи України. Нагадаю, у 2007 році саме Юлія Тимошенко в цьому залі провела такий законопроект і він набрав рекордних 430 голосів народних депутатів України. І ще одне. Настав зараз момент істини: на минулому тижні було рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого Україна перемогла "Газпром". То виявилося раптом, газові контракти 2009 року були зовсім не кабальними, як про це розказували різні "порохоботи" і тролі в цій сесійній залі всьому українському народу. Тому ми хочемо сказати, що саме завдяки державницьким рішенням вдалося захистити українську власність у 2007 році, а у 2009 році завдяки тим контрактам Україна… І, знаєте, шановні колеги, таким цікавим лейтмотивом на фоні цього всього виглядає довідка, яку подав заступник міністра фінансів стосовно фінплану "Нафтогазу", де вони собі планують заробітні плати підняти в рази, де вони собі планують 720 мільйонів на бонуси закласти тільки керівництву "Нафтогазу", де планується з 1 квітня підняття тарифів. Тому ми вимагаємо як фракція "Батьківщина", враховуючи рішення Стокгольмського арбітражу, враховуючи ті всі речі, які… 10 секунд, будь ласка. КРУЛЬКО І.І. І я завершую. Ми плануємо негайно знизити тарифи для населення, враховуючи, в тому числі рішення, які прийняв Стокгольмський арбітраж, і те, що закладено у фінплані "Нафтогазу". Дякую. Дякую. Колеги, я прошу вкладатися у Регламент. І зараз до слова запрошується голова фракції "Опозиційний блок" пан Бойко. Будь ласка, пане Юрію. Шановні народні депутати, у нас попереду два пленарних тижня. Пропонуємо Верховній Раді плідно попрацювати, а саме: перше - заслухати звіт уряду. Соціально-економічна криза досягла свого апогею. Кабмін повинен терміново представити антикризову програму діяльності, інакше – піти у відставку. Уряду потрібно сповідувати логіку національного прагматизму, як це зробили нещодавно Сполучені Штати, захищаючи своїх виробників. Минулого тижня були введені мита на сталь та алюміній, що вдарять по українським експортерам та нашому торгівельному балансу. Вимагаємо повного перегляду розміру виплат військовим пенсіонерам. Рішення про набавки вважаємо недостатніми і будемо домагатися разом з пенсіонерамиперерахунку пенсій, починаючи з 2012 року. Ми вимагаємо скасувати так звану пенсійну реформу і переглянути держбюджет з метою збільшення виплат за соціальними статтями: зарплати, пенсії, стипендії. Наша фракція подала заяву в Конституционный суд про відміну, скасування… скасування медичної реформи. Вона суперечить Конституції і обмежує право громадян на отримання медичних послуг. Необхідно нарешті призначити головою МОЗу справжнього професіонала з українських медиків. Ми повинні поставити крапку в ганебній практиці залучення варягів до управління країною. Антикризова програма потрібна не тільки в економіці, а і в зовнішній политике країни, щоби остаточно не розсваритися із сусідами. На ґрунті мови та історії влада останні півроку загострює відносини із сусідніми державами. Потрібно зупинити практику маніпуляцій щодо вступу країни до НАТО. Всі знають, що це неможливо для країни, на території якої продовжується військовий конфлікт. Заклик "Прикрути" на тлі зростання тарифа в 10 разів є цинічним знущанням над населенням. Ми чекаємо розслідування зриву опалювального сезону, коли школи та дитячі садки залишилися без тепла. І останнє. Складається враження, що влада дуже поспішає, до виборів західні куратори поставили завдання - пустити з молотка залишки ліквідних активів: підприємства, землю, газову трубу, а населення загнати в економічне рабство з непідйомними цінами і тарифами, залякати національними дружинами і постійними терористичними загрозами. У світовій історії це отримало чітку назву "колоніальний режим". Але Україна – не колонія і ніколи нею не будемо, ми цього не допустимо. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Партії "Відродження" Віктор Бойко, від групи "Відродження". Будь ласка, пане Вікторе. Шановні колеги, шановні, дорогі друзі! Я з цієї високої трибуни сьогодні хочу звернутися до нашого уряду, до провладної коаліції, щоб зробити краткий такий, короткий дуже аналіз всіх подій, які відбувалися останніх кілька років. Я хочу звернути увагу, що, по суті, за останніх 3-4 роки наші західні кредитори, наші західні радники, фінансові радники завели країну в процес глибинної, дуже деструктивної деіндустріалізації. По суті нам нав'язується модель, коли Україна перетворюється на аграрно-сировинний придаток до Європи. Нам нав'язується модель, коли за рахунок української трудової міграції Європа, в тому числі і в першу чергу Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина вирішують свої проблеми трудової нестачі кваліфікованого персоналу. Фактично їхня задача на сьогоднішній день – витягнути з України п'ять мільйонів кваліфікованого населення і зробити все, щоб підняти на ноги свою промисловість і свої ключові промислові галузі. Що пропонується натомість Україні? Україні запропонували модель, коли Національний банк обвалив курс долара, і він сьогодні абсолютно нецікавий західним інвесторам. Вони бояться нашої валюти. Коли через збільшення вартості енергоносіїв ми фактично втрачаємо свою промисловість, бо вона стає неконкурентоздатною, бо за 3-4 роки підняли майже в 10-15 разів вартість газу, електроенергії для промисловості і так далі. Нам запропонували модель, коли імпорт товарів перевищує експорт в Україні на 6 мільярдів тільки за минулий рік доларів. І це говорить про те, що ми перебуваємо, по суті, в пастці глобалізації, коли імпортуємо дорогі товари переробної промисловості Заходу з високою доданою вартістю, а експортуємо, по суті, сировинні товари. Ми говоримо про те, що, по суті, реформи, які робляться в угоду новим кредитам, призводять до того, що Україна втрачає свою промисловість. І ми бачимо заяви, наприклад, представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, який порадив українському уряду не спокушатися і не підвищувати українцям заробітну плату. Про що це говорить? Це говорить про те, що Захід і міжнародні кредитори вирішують свої проблеми. Що нам треба робити в цій ситуації? Нам треба зупинитись і почали по-іншому дивитись на нашу економічну політику. По суті потрібна політики нової індустріалізації, політика підтримки промисловості. Наша фракція, наші депутати "Партії "Відродження" підготували законопроект, який місяць обговорювали з усіма найбільшими промисловими підприємствами, власниками промисловості України і який вони на сьогоднішній день підтримують. Ми цей законопроект реєструємо і говоримо про те, що на перший план має вийти промисловість України, підтримка промисловості і створення нових робочих місць. Що таке підтримка промисловості? Це…

Це скасування ПДВ при імпорті нового виробничого обладнання для запуску нових робочих місць і переозброєння наших промислових підприємств. Це скасування ПДВ під час участі наших підприємств українських в державних закупівлях, державних тендерах, на державних підприємствах і в міністерствах, і у відомствах. Це скасування податку на прибуток в частині витрати коштів на… 10 секунд, будь ласка. 10 секунд і завершуйте. БОНДАР В.В. …на те, щоб навчити наш кваліфікований персонал в Україні в дати можливість залишити робочі місця в Україні. Тобто ми маємо законопроект і маємо чітке бачення, як вийти з економічної кризи. Прошу уряд звернути… Дякуємо. Будь ласка, від "Волі народу" народний депутат Молоток запрошується до слова.

Шановна пані голово, шановні колеги! Ігор Молоток, 160 виборчий округ, депутатська група "Воля народу". З весною весь український народ спостерігає за тим, як з наших доріг разом зі снігом сходять ті рештки доріг, які залишились після того, як ремонтувались дороги 30 чи 40 років тому. Це точно не сприяє інвестиційному клімату в нашій державі. І потрібно виходити з цього, залучивши інвестиції і внутрішні, і зовнішні. І ми вважаємо, що ті 20 мільярдів, які держава надала для ремонтування доріг у 2017 році, – це краплина у морі. Зараз держава декларує 47 мільярдів, по факту в бюджеті ми бачимо приблизно 30 з чимось мільярдів. І для того, щоб перевести ці гроші з паперових у якісний асфальт та бетон, потрібно об'єднати зусилля. людина, яка має практичний досвід у відновленні доріг у 160 виборчому окрузі, це зокрема дорога Шостка-Кролевець, закінчується ремонтування цієї дороги, хочу сказати, що потрібно об'єднати усі ланки місцевого самоврядування з службою автомобільних доріг, з Укравтодором для того, щоб ті кошти, які надає держава, були використані ефективно, з якістю для громади, а не закопані у пісок. Хочу сказати про митний експеримент, який довів, що велика частина доріг у 2017 році була відновлена, завдячуючи цьому експерименту. І депутатська група "Воля народу" за продовження митного митного експерименту, бо він довів свою ефективність. Мене та моїх колег також хвилює майбутнє зростання цін на газ. населення, якщо це станеться, це прямий шлях до остаточного зубожіння українського народу. Влада повинна принаймні залишити ціни на газ на цьому рівні. І попри заяви і настійливі вимоги МВФ про збільшення цін на газ для населення, депутатська група "Воля народу" вимагає широкого обговорення уряду за участю депутатських груп і депутатів для того, щоб вийти з цієї ситуації. Вважаємо, що від цього залежить сьогодні не тільки добробут кожної української сім'ї, це дозволить запобігти подальшому зростанню соціальної напруженості населення. Дякую за увагу. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Сидорович Руслан передає слово для виступу Олегу Березюку. Будь ласка. Перефразовуючи багато римських, грецьких метафор про державу, можна почути: якою є армія - такою є і держава. Якщо держава не годує власного воїна і ставиться до нього з зневагою, то ця держава буде згодована чужому воїну, який зневажить державу. Те, що відбувається з армією, - це ознака, що українська державна керівна кліка зневажає українського воїна. Кожного місяця є докази цьому, в тому числі докази з полігону "Широкого лану". Це дбання про "українську армію" (в лапках), показ на парадах не відповідає суті дбання про українського воїна. Міністр оборони перед прийняттям бюджету на нашій фракції особисто нам доповів, що потреби армії в бюджеті задбані менше, аніж на 50 Більше цього, ми знаємо, що через неймовірні корупційні схеми ці 50 відсотків не потрапляють до українського воїна, який спить в воді і їсть гнилу їжу. Держава може бути згодована ворогові, якщо ми будемо на це просто споглядати. Чому це відбувається? Тому що в цьому залі постійна брехня. Міжнародний валютний фонд має одну вимогу – антикорупційний суд, все решта на розгляд парламенту відповідно до економічної ситуації, яка є в Україні. І цей антикорупційний суд сьогодні тут нищиться, навіть ще не створений, тому що основною проблемою сьогодні в державі є корупція олігархічної керівної кліки, яка нищить воїна, а значить, нищить державу. З цієї трибуни Генеральний прокурор може поставити на коліна депутата, а правоохоронні органи, які сьогодні "в шоколаді" в прямому розумінні цього слова, ставлять на коліна тих ветеранів, які без наказу міністра оборони і міністра внутрішніх справ в 2014 році і захистили країну від ворога і зупинили його. Брехня точно приводить до Києва. З Києва брехня не виводить. Тому вимоги політичної сили "Самопомочі" і фракції "Самопомочі" - негайне якісне прийняття Закону про антикорупційний суд. І друге - Закону про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, який, можливо, найде якийсь шанс знизити можливість приходу до влади тих корупціонерів, які сьогодні знущаються над українським воїном. А це означає… 30 секунд, будь ласка. БЕРЕЗЮК О.Р. А це означає: ведуть державу в новітню кабалу від віковічного ворога. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ і відразу після нього відбудеться голосування за порядок денний сесії або тижневий. Тому я прошу усіх зайти в зал. І прошу запросити голів фракцій депутатів в зал. Через 3 хвилини відбудеться голосування. А зараз до слова запрошується голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. Будь ласка. Шановний Голово, шановні колеги! Минулого тижня ми з вами отримали потужний сигнал від наших колег з Північного альянсу, який підтвердив правильність вибраного курсу України на членство в НАТО. Позиція фракції "Народний фронт" полягає в тому, що нам невідкладно треба приймати Закон про порядок набуття членства в альянсі, де буде чітко виписано план дій щодо набуття цього членства. Ми також закликаємо наших партнерів з Північного альянсу, також розробити План дій щодо набуття Україною членства в НАТО – це суттєво підвищить безпеку України. Вкотре наголошую, що Україна не лише веде боротьбу з країною-агресором, але й захищає весь світ та демократичні цінності від російської навали. Останні події в світі показали хибність тактики умиротворення агресора. Зокрема, після отруєння громадян Великобританії, світ в черговий раз усвідомив істинне обличчя Росії. Це ворожа країна, яка здійснює агресію як до України, так і до всього світу. Хотів би ще раз загострити увагу наших партнерів з Великобританії, Франції, США: Росія – це ворожа країна-агресор. І тому останні події це сигнал не лише для продовження, а для поглиблення і розширення санкцій. Хочу зауважити, питання в спротиві Росії це не лише питання України, це також питання до наших європейських партнерів, до Європейського Союзу, з якими було підписано Угоду про асоціацію і членство в ЄС. Фракція "Народного фронту" сьогодні зареєструвала проект Постанови № 8111 про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік-2". Ще раз нагадую всім нам і нашим західним партнерам, для Росії газ це не торгівля, це зброя і шантаж. Ми позбулися, завдячуючи рішенням уряду Арсенія Яценюка у 2014 році, газового зашморгу, понад два роки не купуємо жодного кубометру газу від країни-агресора, але натомість Європа сама залазить у газовий зашморг і цей зашморг називається "Північний потік-2". Ми вітаємо рішення наших європейських партнерів щодо надання макрофінансової допомоги на суму 1 мільярд євро. Але хочу, щоб вони також усвідомили, що в разі будівництва "Північного потоку-2" суттєво зменшиться надходження до бюджету України, сума складає 3 мільярди доларів. Тому, відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та пункту 6 Договору про заснування енергетичного співтовариства, нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу. Звертаємося до Президента України, до уряду невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами. Наступне. Вчора було підписано спікером Верховної Ради Постанову щодо звернення до світової спільноти про недопущення виборів, а фактично перепризначення царя

Вважаю, що вибори, які проводяться в Криму і агітації, які проводяться з численними порушеннями, з репресіями, з залякуваннями місцевого населення, наших українців, це неприпустимо, вони будуть нелегітимними. Тому звертаюсь ще раз до світової спільноти, до всіх нас засудити проведення чергових виборів президента на тимчасово окупованій території Криму. Дякую.

Отже, колеги, я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватись до голосування, я прошу запросити всіх депутатів в зал. У нас зараз на порядку денного проект Постанови про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України. Кілька тижнів Апарат напрацьовував усі пропозиції, які надійшли від фракцій і від комітетів. Усі комітети дали свої пропозиції і ми більшість пропозицій фракцій, які були подані включені в порядок денний сесії. Я знаю, що не всі фракції ще прийняли рішення з приводу голосування. І тому я поставлю на голосування, спочатку порядок денний сесії, а потім тижневий. Тобто, якщо ще немає визначення по порядку денному сесії, я буду пропонувати підтримати тижневий порядок денний сесії. Я думаю всі фракції бачать в тижневому порядку денному свої закони, яких вони наполягають. І тому я переконаний, що якщо навіть не зберуться голоси на порядок денний сесії, ми тижневий затвердимо. Порадьте мені, є потреба обмінюватись думками чи голосуємо відразу? Щоб ми не тратили час, давайте відразу голосуємо. Колеги, прошу всіх зайняти робочі місця. Я нагадаю: я ставлю першою пропозицію порядок денний сесії. Якщо вона не проходить, я ставлю порядок денний тижневий. Я прошу всіх приготуватись до голосування, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, відповідно до частини першої статті 21 та частини першої 22-ї Регламенту Верховної Ради України вношу проект порядку денного восьмої сесії Верховної Ради на затвердження Верховною Радою. І я прошу всіх підтримати дану пропозицію. І я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови номер 8063 про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання з урахуванням всіх додатків. Прошу проголосувати

Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 0. Отже, колеги, тепер я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань, і від нашого голосування залежить, чи ми зможемо повноцінно розглянути блок питань правоохоронної діяльності, блок питань інтелектуальної власності. І я прошу всіх зараз підтримати цю пропозицію і всіх злагоджено проголосувати за наступну пропозицію. Отже, колеги, займіть робочі місця. Ы я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 13-16 березня. Прошу голосувати і прошу підтримати. Тижневий, так. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

я ще раз поставлю тижневий порядок денний. Якщо не буде голосів, я буду ставити на голосування тільки ті питання, які в другому читанні і ратифікації. І я не буду в ці ігри грати. Якщо є бажання парламенту працювати – працюємо, нема бажання – будемо йти іншим шляхом. Отже, я прошу всіх приготуватися до голосування. Отже, я прошу приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 13-16 березня. І прошу усіх тих, які наполягали на своїх законопроектах і просили їх поставити у порядок денний, підтримати пропозицію тепер – вами – пропозицію підтримати порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати тижневий порядок денний. Прошу проголосувати. За-192 Рішення не прийнято. Не затверджений тижневий порядок денний. І, таким чином, ми маємо змогу… Хочу привітати авторів законів Комітету з питань правоохоронної діяльності, хочу привітати Комітет освіти стосовно інтелектуальної власності: на жаль, парламент не підтримав пропозицію розглядати ваші законопроекти.

і коли хтось думає, що це треба Голові Верховної Ради України, той глибоко помиляється. Андрій, якщо я зараз дам по хвилині, це займе 10-15 хвилин. Є сенс дати по хвилині? Є сенс. Добре! Будь ласка, одна хвилина, "Блок Петра Порошенка". По хвилині дам всім фракціям. І я поставлю третій, і останній, раз на голосування. Я усім фракціям дам. Будь ласка, Артур Герасимов. Будь ласка, Шановні колеги, "Блок Петра Порошенка" підтримує тижневий порядок денний і буде голосувати за нього. Ми просимо весь зал об'єднатися і підтримати тижневий порядок денний. Чому? Тому що в ньому стоять надважливі законопроекти, які стосуються і дипломатичної служби, і державного бюро розслідувань, і законопроекти, які стосуються соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Шановні колеги, прохання згуртуватися і підтримати цей порядок денний своїм голосуванням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одна хвилина, Максим Бурбак, "Народний фронт", будь ласка. Шановні колеги, вкотре звертаюся до всіх голів фракцій, до наших колег по коаліції, "Блоку Петра Порошенка" з тим, щоб ми проголосували за порядок денний цієї сесії. Нам треба приймати законопроекти, які невідкладно повинні бути розглянуті в цьому залі – і про Державне бюро розслідувань, і про соціальний захист наших вояків АТО, і багато, багато інших питань. Тому годі займатися політиканством, давайте проголосуємо, розпочнемо роботу. Не треба повторювати цю ж саму мильну оперу, яка повторюється кожної нової сесії – порядок денний, голосуємо за тижневий і потім нічого не стається. Тому закликаю всіх проголосувати порядок денний цієї сесії. Якщо нема голосів – проголосувати в рішенні профільного комітету і розпочинати роботу, тому що країна вимагає від нас ефективної роботи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. "Опозиційний блок", Ігор Шурма, будь ласка. І прошу усіх заходити в зал, запрошую депутатів в зал. 10:49:04 ШУРМА І.М. Шановні громадяни України! Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я акцентую вашу увагу на те, наскільки сьогодні ефективно працює парламент. Ми не один ставимо питання, що цей парламент вичерпав свої можливості, немає навіть коаліції 226 голосів, щоб вони самі за себе проголосували. Тому питання риторичне: скільки це все буде ще тривати? А що стосується позиції "Опозиційного блоку", я наголошую, що сьогодні прозвучала неправда, що враховані пропозиції всіх фракцій, всіх комітетів. На весь порядок сесії жодного законопроекту з Комітету з питань охорони здоров'я нема і це в той час, як нам починають втюхувати у вуха, що йде медична реформа. Жодного законопроекту нема, причому є законопроект, який підтримують всі фракції в другому читанні, продовжують не ставити, бо це боротьба з корупцією. Нема жодного законопроекту стосовно захисту соціальних прав людей, які проживають на Донбасі; нема жодного законопроекту за авторством "Опозиційного блоку". І сьогодні штучно створюється ситуація паралічу роботи парламенту. Дякую. Дякую. Я просто для того, перед тим, як виступати, читати порядок денний. В середу законопроект 3815, 3815-д, автор - член вашої фракції, не буду називати прізвище, ще один… Це тільки на цей тиждень, 2 законопроекти авторства вашої фракції тільки на цей тиждень, уже не говорячи про весь порядок денний. Почитайте уважно у вільний від роботи час. Від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін.

повному, в повному складі тих проектів, які необхідні для того, щоб розблокувати роботу правоохоронної системи. В першу чергу це стосується Державного бюро розслідувань, про яке вже дуже багато нам розказують наші європейські колеги. виступав неодноразово і Президент, і Прем’єр-міністр, що це треба робити. Будь ласка, треба сьогодні їх розглянути і зробити правильне державницьке, прийняти рішення, це раз. І друге. Звичайно ж, є питання, пов'язані зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, для того щоб раз і назавжди заборонити внесення будь-яких правок до Кримінального процесуального кодексу не законами України. І це буде порядок і дисципліна в правоохоронній системі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І розраховую на більшу кількість голосів від вашої фракції за порядок денний тижневий. Всі бажаючі виступили? Отже, переходимо до голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. 1 хвилина, ще "Самопоміч", після того переходимо до голосування. Прошу всіх займати робочі місця. Березюк, 1 хвилина, Олег. Включіть мікрофон. І голосуємо, будь ласка. Ми іноді вважаємо законодавчий спам дуже важливими законами і виставляємо їх як перемогу української демократії. А насправді порядок денний має складатися з декількох законів: антикорупційний суд, про фінансову поліцію, про виборчий Закон про вибори до Верховної Ради. Люди цього не бачать, а за мишачою вовтузнею ми це ховаємо. Фракція "Самопоміч" не проти голосувати за тижневий порядок денний, але чіткий порядок денний для наступних двох тижнів для конкретних відповідей на конкретні запитання по антикорупційному суду і виборах ми маємо бачити. Отже, я ставлю заключний раз на голосування. Якщо не буде голосів, я буду ставити тільки друге читання. І буду ставити ратифікації. І таким чином будемо працювати. Отже, я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 13-16 березня. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Нема волі народних депутатів для голосування. І, колеги, у мене ще пропозиція є на день. Ставлю останню пропозицію затвердити на день порядок денний. Прошу підтримати, прошу голосувати.

щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО (№ 7161). Це друге читання. І я запрошую до доповіді голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій Третьякова Олександра Юрійовича. Після цього закону я ще раз поставлю за пропозицією фракцій тижневий порядок денний. І якщо буде підтримка, ми зможемо перейти до блоку правоохоронної діяльності. Будь ласка, Третьяков.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується до розгляду у другому читанні проект Закону 7161. Редакція законопроекту другого читання передбачає внести зміни до статті 7 Закону про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні, якими, по-перше, на рівні закону, а не постанови Кабміну, закріплюється норма про те, що у разі необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі ампутації ніг та рук, група інвалідності встановлюється безстроково. То єсть не треба кожний рік ходити і підтверджувати це. Нагадую, що у першому читанні законопроектом передбачалось, що група інвалідності безстроково має встановлюватися лише учасникам АТО, які втратили ноги та руки. Проте комітет при доопрацюванні законопроекту до другого читання врахував численні пропозиції народних депутатів про те, що інвалідність безстроково має встановлюватись усім особам, які втратили ноги та руки, незалежно від причин. з цим, тобто з технічних причин, відхилені пропозиції народних депутатів: Романа Семенухи номер 1 та 7-а, Олександра Долженкова 8-а та 9-а і Дмитра Голубова номер 10. друга важлива норма законопроекту встановлює обов'язок МСЕК провести огляд особи з інвалідністю за місцем її проживання, якщо вона не може прибути на МСЕК за станом здоров'я. І це має бути підтверджено висновком ЛКК. Всього для розгляду законопроекту у другому читанні надійшло 18 пропозицій, з яких 5 враховано, а 11 відхилено, 2 враховано частково. Рішення комітету прийняти законопроект в цілому як закон. Дякую. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. І ми переходимо до правок. Я прошу авторів правок приготуватись до дискусії. Я за звичкою буду називати ті правки, які відхилені, хто буде наполягати на якійсь із правок, прошу піднімати руку. 1-а, Роман Семенуха. Не наполягає. 2-а, Логвинський. Не наполягає. 4-а. Наполягає. Будь ласка, Роман Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка пропонує визначити частоту проведення перегляду осіб з інвалідністю для підтвердження такої групи інвалідності. До нас неодноразово на прийомі громадян звертаються зі скаргами на потребу частих таких переглядів, що створює додаткові перешкоди. Люди вимушені проходити їх систематично раз, по факту на 6-8 місяців. Тому правка вбачає цілком доручну пропозицію встановити перегляд на підтвердження групи інвалідності у разі, якщо вона вже була призначена один раз на рік, щоб спростити в такий спосіб життя і проходити, ну, проходити цю процедуру. Прошу підтримати. Дякую.

Я ставлю на голосування поправку 4 народного депутата Семенухи, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Зараз іде мова про наших хлопців, які стали особами з інвалідністю на фронті. Ця правка не враховує їх інтереси, ця правка тільки говорить нам загально про те, що якщо ви особа з інвалідністю і у вас ампутація кінцівки, то у вас само собою вже не варто переглядати вашу інвалідність, ступіть вашої інвалідності. Наступна правка нашого колеги Семенухи, якраз та, котра в інтересах наших всіх бійців-героїв, які втратили кінцівки або які не мають можливості вже… повністю функціонувати кінцівки. Там зазначається, що групу інвалідності треба на одну вона просто узаконює те, що що і зараз повинно відбуватися в МСЕКах. Коли особа, громадянин України, втратив кінцівку, без сумніву, у нього повинен бути безстроковий, звичайно... правку номер 7. Пане Олександр, дуже прошу, ви, дійсно, багато робите для атошників. Погодьтеся комітетом на правку номер 7 і на фразу, що там повинно бути на ступінь вище ступінь інвалідності. Дякую.

Це перше. По-друге, для бійців АТО, я розумію, що треба зробити. Ну якщо ми доопрацювали цей законопроект для всіх людей з інвалідністю, то ми і відхилили на комітеті цю правку, щоб не роздирати зал. Дякую. Як нам бути? Отже, ставити на голосування вашу пропозицію? Шановні колеги, шановний пане голово комітету, ще раз звертаю вашу увагу на важливість цієї правки, яка врегульовує встановлення інвалідності особам, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції. І саме, що їм встановлюється без зазначення строку повторного огляду, тобто безстрокового та на ступінь вище. Увага! Те, що ви говорите, як бути у випадках І групи? Текст моєї правки говорить, там на ступінь вище або І групи. Тобто це знімає те зауваження, яке ви щойно озвучили. Тому я дуже вас прошу, це не наша вимога, ми перед тим говорили з колегами від декількох фракцій, це побажання тих людей, які беззастережно заслуговують на повагу від держави. Тому я прошу вас підтримати, я думаю, що це консолідує зал і не буде тут проблеми, і голосувати закон в цілому. Дякую. Отже, по 7 правці я ставлю на голосування. Слухайте, Роман, якщо у вас є порозуміння з того приводу, можливо, ми її поставимо перед голосуванням, коли буде мобілізація. Олександр, як порадите?

я її поставлю на голосування і потім весь закон, коли буде мобілізація в залі. Приймається? Добре. Тоді ми йдемо далі і там лишилося буквально кілька правок. Отже, 8-а. Наполягає. Долженков, будь Шановні колеги, шановні громадяни України! Зараз ми розглядаємо законопроект, який регламентує порядок спрощеного посвідчення особою з інвалідністю відповідної групи інвалідності у випадку втрати нею кінцівок. Але, на жаль, державна політика будується на тих засадах, що ми повсякденно і всюди захищаємо інтереси саме учасників АТО. Шановні колеги, особами з інвалідністю є як учасники АТО, так і мирні мешканці, які, зокрема, мешкають на неконтрольованих територіях і з часом могли їх покинути та проживати на контрольованих територіях української влади. І при цьому для учасників АТО буде спрощений порядок посвідчення інвалідності, а для інших осіб буде загальний порядок. Це неправильна державна політика. Ми повинні проявляти принцип рівності, однакового відношення до осіб, які постраждали внаслідок зазначеного конфлікту. Моя правка безпосередньо стосується захисту інтересів всіх громадян. ГОЛОВУЮЧИЙ. Додати вам час, завершити, так? 30 секунд, будь ласка. Дякую. Зазначена правка стосується захисту інтересів осіб, які покинули неконтрольовані території або мають намір покинути. І відповідно вони не будуть вже повторно засвідчувати факт того, що вони втратили кінцівки, на жаль, вони самі собою не відростають. Тому прошу колег

І ці правки зовсім не нужны. Потому шо вони вже касаются тільки АТО, а у нас закон вже переименований, там для всіх людей з інвалідністю. Я поставлю на голосування кожну окремо. Отже, я ставлю першу правку, 8 правка, Долженков. Комітетом відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. 160. Рішення не прийняте. Тепер ставлю на голосування 9 правку, автор Долженков, комітет її відхилив, хто її підтримує, прошу… ви хочете виступити, так? Будь ласка, по 9 правці, Долженков, одна хвилина. 11:06:26 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Я ще раз, шановним колегам, які можливо мене недочули, чи не зрозуміли, зараз ми голосуємо саме за спрощений порядок для осіб, які приймали безпосередню участь в АТО. Я зазначеною правкою пропоную розповсюдити спрощений порядок встановлення інвалідності для всіх осіб у яких відсутні кінцівки – це нормальна норма. В незалежності від факту, приймала вона безпосередню участь в АТО, чи не приймала, тому що ці особи з інвалідністю є постраждалою стороною. Тому державна політика повинна спиратися на засади рівності, яке передбачено статтею, зокрема, 24-а Конституції України. Дякую. Я вибачаюсь, но ми вже це… є в законі, що це не тільки учасники АТО, а всі люди з інвалідністю, і ми закон поэтому перейменували в іншу назву. Подивіться, він же не касається тільки АТО, він касається всіх людей з інвалідністю. Дякую. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку номер 9 автор Долженков. Комітет її відхилив. Прошу проголосувати.

За-169 Рішення не прийнято. Наступна 11-а. Каплін, включіть мікрофон. Сергій Каплін, голова Соціалістичної партії України. Я, перше, користуючись нагодою, хочу подякувати пану Третьякову за те, що він зробив надзвичайно багато аби ми почали процес створення Міністерства ветеранів. Переконані ми в тому, що ці наші спільні парламентські зусилля допоможуть у створенні такого інституту і ми виступимо таким локомотивом: потужним, інституційним локомотивом аби системно вирішувати проблеми наших ветеранів. Прошу підтримати мою правку, яка передбачає збільшення на 20 відсотків прожиткового мінімуму для атошників, які отримали інвалідність. Я не знаю, як буде складатися політична кон'юнктура завтра, післязавтра, але ми повинні на законодавчому рівні передбачити можливості модернізації соціальних стандартів для цієї категорії я сподіваюсь, що майбутнє Міністерство ветеранів буде пильно захищати кожну норму, кожну букву, кожну стрічку у чинному законодавстві, надаючи привілеї тим людям, які захищали суверенітет і цілісність нашої держави. Будь ласка, пан Олександр. правка відхилена, тому що цей закон не регулює… не є предметом регулювання цього закону. Тому в нього не можна вписати цю правку, вибачаюсь. Дякую вам. І я ставлю на голосування правку 11 народного депутата Капліна. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

16-а. Не наполягає. 18-а. Не наполягає. Колеги, таким чином, ми завершили обговорення всіх правок. Нагадаю, окрім сьомої правки, яку ми домовились, що якщо голова комітету підтримає її, ми її поставимо перед голосуванням або проголосуємо вже з правкою, яку озвучить голова комітету. Я прошу всіх заходити в зал. Колеги, народні депутати, я дуже прошу не виходити з залу, а заходити в зал.

І зараз я надам одну хвилину голові комітету, щоб він означив правки, за які ми будемо голосувати. І переходимо до голосування.

голосувати за 7 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я поставлю на голосування закон з правкою номер 7. Так буде коректно? Правильно? Добре! Проголосуємо правку, а потім закон. Добре! Отже, колеги, я поставлю спочатку правку номер 7, а потім закон. Хоча було би мудріше, враховуючи правку 7. Треба мудро діяти. Отже, колеги, переходимо до голосування. Прошу, колеги! Це питання великої ваги, і тому я прошу всіх відповідально взяти участь у голосуванні і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО (№7161) з врахуванням 7 правки, яку комітет підтримує і просить зал її підтримати, і з врахуванням цієї правки, і з техніко-юридичними правками пропонується прийняти даний закон в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо колеги, прошу підтримати.

За-281 Рішення прийнято. Ми продемонстрували здатність узгоджувати, находити компроміс. І, колеги, увага, на місцях лишайтесь. На прохання зараз голів фракцій я ще раз поставлю тижневий порядок денний на голосування. І я прошу особливо попередніх авторів займіть місця, Оксана, Оксана, Віка, займіть робочі місця. Я ще раз ставлю на голосування тижневий порядок денний, щоб ми змогли пройти блок інтелектуальної власності, щоб ми змогли пройти блок правоохоронної діяльності. Я прошу усіх взяти участь в голосуванні і підтримати. Колеги, отже, тижневий порядок денний, я прошу усіх підтримати. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати тижневий порядок денний. Прошу голосувати, колеги, гуртом, кожен голос має значення. Прошу підтримати тижневий порядок денний. Прошу голосувати, прошу підтримати. 5 голосів. Я ще раз поставлю, я ще раз поставлю. Я прошу зайти в зал, зайняти місця. Я бачу підходять. І, колеги, я прошу змобілізуватися. Незатвердження порядку денного – це намагання розбалансувати нашу роботу. Ми щойно продемонстрували злагоджену роботу Верховної Ради, давайте ще раз продемонструємо спільно. І, колеги, я прошу усіх відповідально голосувати. І я прошу підтримати тижневий порядок денний. І прошу всіх взяти учать у голосуванні, і прошу підтримати, колеги. Оксано, прошу голосувати. Прошу підтримати тижневий порядок денний. Прошу голосувати і прошу підтримати уважно кожного. Прошу підтримати, голосуємо,

За-229 Рішення прийнято. І ми переходимо до блоку питань правоохоронної діяльності. Вітаю голову комітету. І, колеги, перше питання – це зміни до Закону "Про Державне бюро розслідувань". Це 3 законопроекти: 1 з них урядовий і 2 з них депутатські. Наше обговорення буде відбуватись таким чином, що спочатку я запропоную виступити всім авторам, а потім від комітету. Такий підходить варіант обговорення? І я прошу підтримати пропозицію розгляду законопроектів 5395, 6430 і 7540 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За-164 Рішення прийняте. І я першим запрошую до доповіді народного депутата України Паламарчука Миколу Петровича. Будь ласка, пане Микола.

вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо уточнення окремих положень (реєстраційний номер 5395). Законопроектом пропонується технічні та уточнюючі зміни до деяких статей Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з метою вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових питань, пов'язаних з початком роботи Державного бюро розслідувань. Зокрема

складають центральний апарат, територіальні органи, підрозділи, спеціальні підрозділи та науково-дослідні установи. Встановлюються вимоги до таких територіальних управлінь, керівників підрозділів центрального апарату ДБР та керівників підрозділу внутрішнього контролю та ряд інших необхідних змін. На підставі викладеного, з огляду на важливість зазначеного законопроекту, пропоную Верховній Раді України законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Також хочу внести, виключити з цього законопроекту статтю Що стосується оплати праці працівників міліції, посадових окладів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я нагадаю, спочатку автори, а потім комітет. Як буде необхідність, я вам дам більше часу для виступу, бо ви по всіх трьох законопроектах. Отже, наступний, я запрошую. Це урядовий законопроект. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра юстиції Бернацьку Наталію. Будь ласка, запрошую вас до доповіді. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний Голово! Сьогодні ми презентуємо вам урядовий проект, який спрямований на врегулювання законодавчих проблем, пов'язаних із запуском діяльності Державного бюро розслідувань. Без прийняття цих змін до закону ДБР в цьому році не зможе ефективно розпочати свою роботу. Тому дуже просимо вашої підтримки в першому читанні цього проекту. Основні новели, які ми пропонуємо. По-перше, врегулювати питання проведення досудового розслідування кримінальних

його заступників та членів, голову Кваліфдисциплінарної комісії прокурорів, його заступників та членів, депутатів Верховної Ради АРК, суддів Конституційного Суду, голову Вищої ради правосуддя, голову Вищої кваліфкомісії суддів. Доповнення переліку підрозділів Державного бюро розслідувань, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, зокрема оперативно-технічними підрозділами та підрозділами оперативного документування. А також встановлення спеціальних звань осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань і уточнення місцезнаходження територіальних підрозділів. Просимо вашої підтримки у першому читанні… Дякуємо. Дякую дуже вам. І заключний доповідач від авторів по проекту Закону 7450 народний депутат України Найєм Мустафа-Масі. Шановні колеги, ви тільки що чули доповідь уряду щодо законопроекту 6430. Ми повністю враховуємо ті зміни, які вносить уряд, але доповнюємо тими змінами, які вимагає саме ДБР. Ми наші зміни узгоджували також із працівниками правоохоронних органів, узгоджували з комітетом. Цей законопроект підтриманий експертами. Що ми пропонуємо? У першу чергу розширити існуючий перелік підрозділів ДБР, які будуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність. По-друге, надати ДБР право самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, це так звана прослушка. Але я хочу наголосити: жодних дій щодо прослушки без рішення суду ми не дозволяємо, це просто загальна процедура. Надати ДБР право розширити перелік підслідних суб'єктів, щодо яких буде проводити досудове розслідування ДБР. На жаль, ми не знаємо чому, але в першому варіанті закону випали повністю члени Генеральної прокуратури, Вищої ради юстиції, суддів Конституційного Суду і так далі. Ми пропонуємо змінити формування територіальних управлінь з метою забезпечення кращої логістики та оперативної роботи підрозділів ДБР; врегулювати питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР; передати повноваження з відводу директорів територіальних органів, керівників підрозділів від зовнішньої комісії до внутрішньої комісії. І останнє, що я хочу зазначити. Наш законопроект повністю враховує те, що каже уряд. Він більш широкий, він дає можливість вже зараз почати формувати підрозділи ДБР. ще раз підкреслюю, це не питання прізвищ, це питання лише того, щоб цей орган почав працювати. Вже 100 днів як призначені керівники, вони не можуть почати роботу без цих законів. Дякую. Дякую вам. І тепер виступ від комітету - Андрій Кожем'якін. І якщо буде необхідність, я додам час, якщо буде необхідність для вашої доповіді. Будь ласка. 11:22:29 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановний головуючий! Шановні колеги! Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянутий ще 7 грудня 2016 року проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (щодо уточнення окремих положень) (номер 5395). Цим законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з метою вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових питань пов'язаних із початком роботи Державного бюро розслідувань, зокрема, визначається структура Державного бюро розслідувань, встановлюються вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів центрального апарату державного бюро та керівників підрозділу внутрішнього контролю, встановлюється порядок складання та текст присяги, яка складається особами рядового і начальницького складу державного бюро, підстави та порядок притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності. Даний проект є надзвичайно актуальний, оскільки на законодавчому рівні встановлюються всі вимоги кваліфікаційні до директорів територіальних органів та керівників підрозділів. Таким чином, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект номер 5395 прийняти за основу. А у зв'язку з тим, Андрій Володимирович, цей законопроект є суто технічний, тому що він визначає в основному питання пов'язані з початком роботи, технічної роботи Державного бюро розслідувань для того, щоб ми не жалілись, що немає можливості обирати керівників територіальних органів. Цей законопроект можна сьогодні розглянути і прийняти в цілому. Це, що стосується законопроекту 5395. Наступний законопроект законопроект номер 7450 і 6340. Це законопроекти, які ми сьогодні вважаємо альтернативними. Чому? Тому що… Дякую. Законопроект номер 6430, про який тільки що нам розповідала пані заступник міністра, він доопрацьований і він дійсно поданий у лютому цього року. І цей законопроект має на меті удосконалення окремих положень законодавчих актів у частині забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань. Ці два законопроекти, які тільки що доповідав пан Мустафа Найєм, 7450, вони мають на меті структуру однакову і містять ідентичні правові норми та аналогічні положення, регулюють однакове коло питань. А тому відповідно до приписів статті 100 Регламенту Верховної Ради ми вважаємо їх альтернативними. Комітет на своєму засіданні вирішив, що законопроект номер 7450, він більш слушний. Зокрема, у частині притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності, спеціальних звань осіб начальницького складу, надання ДБР права самостійно здійснювати зняття інформації з телекомунікаційних мереж, тощо. Загалом цей проект є більш комплексним і його ухвалення дозволить швидше вирішити питання формування керівного складу ДБР. Але у зв'язку з тим, що існують політичні питання і питання пов'язані з тим, що доопрацьований проект № 6430 теж вирішує майже всі питання і дає можливість ДБР розпочати роботу, комітет дійшов висновку. Перше: законопроект № 7450 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і також законопроект № 6430 рекомендував комітет Верховній Раді під час розгляду в першому читанні, теж прийняти за основу. Нехай зал визначиться. І дякую вам за те, що ми цю справу вже рухаємо далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги! Отже, ви почули думку комітету. Зараз я дам: два - за, два - проти. Але я дуже хотів би, щоб ми відповідально підійшли до голосування і до аналізу. Щоб ми змогли виходити не з того, хто автор якого закону, а виходити з якості законопроектів, які є, і змогли б об'єднатися навколо одного або двох з них, я прошу до дуже вдумливої і професійної дискусії. І я прошу провести запис: два – за, два – проти.

Отже, від "Народного фронту", як я розумію, Антон Геращенко. Так? Включіть мікрофон з місця. Добре, добре. Включіть, будь ласка. 11:27:51 ГЕРАЩЕНКО А.Ю. Шановні колеги! Фракція "Народного фронту" буде підтримувати законопроект, який внесений Кабінетом Міністрів України, а також законопроект, який внесений народним депутатом Паламарчуком. Ці законопроекти регулюють різні положення Закону про ДБР, вони покращують цей закон і ми будемо їх підтримувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я хочу теж нагадати, що законопроект 5395, він окремо регулює окрему сферу діяльностей, тому ми його маємо підтримати, а потім один з двох. Він технічний, ми можемо його підтримати, а потім один з двох, які будуть наступні, урядовий і депутатський. Отже, зараз від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм. Будь ласка, включіть мікрофон з місця. Мікрофон включений, будь ласка. повністю. Але він більш розширений, більше того, публічно наш законопроект депутатський підтримав голова ДБР, який зараз не може розпочати роботу, вже 100 днів призначено керівництво, ми не можемо набрати штат, тому що не врегульовані питання добору кадрів внутрішньої і зовнішньої комісії. Ми повністю узгодили ці законопроекти і з урядом, і урядовий представник може це сказати. І з ДБР, і комітет повністю одноголосно підтримав цей законопроект, це не питання амбіції. Я розумію, що у вас стоїть зараз там галочка проголосувати тільки за урядовий. Але послухайте ще раз: це не ресурсний законопроект, це не про гроші, це не про вплив, це конкретно про призначення кадрів. І наш законопроект врегульовує більше питань, більше аспектів. Якщо ми його приймемо нам буде простіше просуватися і швидше дати можливість Державному агентству почати працювати. Дякую. Дякую. Колеги, і зараз заключний виступ, після того відбудеться голосування і я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал через кілька хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. А від "Самопомочі" слово для виступу я надаю Данченкові, який передає Руслану Сидоровичу, І прошу запросити депутатів в зал. 11:30:12 СИДОРОВИЧ Р.М. Руслан Сидорович, Об'єднання "Самопоміч". Колеги народні депутати, українці, які дивляться зараз трансляцію, я прошу трошки тиші і концентрації зрозуміти про що ми зараз розглядаємо. Питання створення Державного бюро розслідувань мало відбутися ще 22 роки тому, у 1996 році, коли була прийнята Конституція і було прийнято курс на те, що прокуратура повинна бути позбавлена функції слідства, ще з того часу повинно було бути створено Державне бюро розслідувань.

На сьогоднішній день, я дуже прошу сконцентруватися і знайти 226 голосів під настільки потрібні законопроекти. Чому я підтримую свого колегу Мустафу Найєма щодо того законопроекту, який є під номером 7450. В першу чергу це є питання притягнення до дисциплінарної відповідальності. На превеликий жаль, в урядовому законопроекті ми не бачимо вичерпного переліку працівників Державного бюро розслідувань до дисциплінарної відповідальності. Я поясню як юрист, що це означає. Це означає дві речі, що або вони будуть притягуватися до дисциплінарної відповідальності в незрозумілий спосіб, або це зможе стати підставою для скасування таких рішень у судах. Потрібно підтримувати хоча якийсь із цих законопроектів, але я вас дуже прошу, 7450, який є депутатським, насправді враховує всі і урядові напрацювання, але плюс додатково більш якісніше врегульовує питання дисциплінарної відповідальності і питання діяльності конкурсної конкурсної комісії по добору кадрів у Державному бюро розслідувань. Так що голосуємо, приймаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми завершили обговорення, через хвилину ми переходимо до голосування. Я дуже переконливо прошу всіх запросити депутатів у зал. Прошу всіх зайняти робочі місця. Зараз ще хвилина - голова комітету Андрій Кожем'якін, і переходимо до голосування. Будь ласка, пане Андрію. Шановні колеги, дійсно, це для історична подія, тому що 22 роки ми чекаємо створення і початку роботи цього державного Я хотів би сказати наступне. Перше. Законопроект номер 5395 він підтримується майже всім залом, тому що це технічні та уточнюючі зміни до закону, який дасть можливість працювати. Що стосується законів: 7450 - депутатський і 6340 – це законопроект Кабінету Міністрів. Так, там є деякі розбіжності і деякі недоліки, ми їх доопрацюємо. Але з політичної точки зору, колеги, наша фракція прийняла рішення, фракція "Батьківщина", голосувати за кожний з цих трьох законопроектів. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, яка буде логіка постановки на голосування? Спочатку я поставлю 5395 Паламарчука – технічний законопроект, який просто врегульовує неточності, які були здійснені в попередньому законі. І я прошу всіх його підтримати з цією правкою, яку озвучив Паламарчук під стенограму, коли представляв даний законопроект. А потім поміж двох законів 7450 і 6430 я проведу спочатку рейтингове голосування, щоб ми побачили, навколо якого ми зможемо об'єднатись і виберемо один з них. Але Паламарчука закон… ви поговоріть з Андрієм, будь ласка, і він вам пояснить. Поясніть Олександрі Кужель. Отже, я ставлю перший Паламарчука за основу. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Наголошую ще раз: законопроект усуває технічні неточності, які були здійснені під час прийняття закону. І я прошу усіх одноголосно його підтримати. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України про Державне бюро розслідувань щодо уточнення окремих положень (№ 5395) за основу з правкою, яку озвучив під стенограму Паламарчук Микола Петрович під час доповіді. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, прошу усіх підтримати. Голосуємо! Прошу голосувати, прошу підтримати.

Увага! Покажіть по фракціям. І тепер я поставлю два наступних законопроекти, спочатку рейтингове голосування. щоб депутати зорієнтувалися, навколо якого закону ми об'єднаємося. Перше, рейтингове голосування по проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань (6430). Прошу проголосувати, рейтингове голосування, хто підтримує урядовий законопроект. Прошу підтримати. За-148 І тепер рейтингове голосування 7450 – проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень з питань діяльності Державного бюро розслідувань. Рейтингове голосування. Хто підтримує, прошу голосувати. Прошу підтримати. За-141 Фактично майже однакові позиції, але - колеги, почуйте мене – ми маємо один з тих законів прийняти, ми маємо один з тих законів прийняти. І тому буде відповідальна позиція, якщо ми об'єднаємося навколо одного з них. По-моєму, якщо я не помиляюсь, з невеликою перевагою, але все-таки урядовий на кілька голосів здобув більшість. Я боюся, що ми зараз просто втратимо голоси, якщо увійдемо, якщо увійдемо в ще одне коло дебатів. Колеги, ми можемо зараз домовитися, що ми об'єднаємося навколо урядового? Бо ми інакше завалимо обидва. Перший, урядовий більше набрав, так. Паламарчука взагалі не є альтернативний, він взагалі з іншої. Пане Андрій, порадьте як зробити нам, давайте. Колеги, будь ласка, займайте робочі місця. Я дуже прошу коротко. 11:37:59 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановні колеги, у нас є законопроект перший. Ви трошки, можливо, хтось не розуміє, я зараз поясню. Є законопроект № 5395 – це окремий законопроект за авторством члена фракції "Блок Петра Порошенка" шановного генерал-полковника Паламарчука. Цей законопроект був підтриманий, зараз, на жаль, тут нема керівника ДБР, це погано, до речі, Андрій Володимирович. Але завжди такі люди повинні бути і коментувати, і давати свої думки. Цей проект дає можливість запустити і працювати ДБР. Проект, який запропонований Кабінетом Міністрів і групою від депутатів, він розширює сьогодні функції Державного бюро розслідувань і вводить їх в ті рамки, які в свій час законом не були врегламентовані, розумієте? Тому є суперечка між фракціями, які на сьогоднішній день не хочуть, щоб ще такі зміни... такі зміни були вмонтовані. Чому? Тому що... на чолі з паном Мустафою Найємом і пані Сотник є питання, пов'язані з Національним антикорупційним бюро. Нема питань. Тоді політичний компроміс: ми 6430 законопроект і законопроект, який є у Мустафи Найєма, ми переносимо або попросимо, щоб вони його відхилили, тобто повернули собі, відкликали, і проголосуємо за той законопроект, який сьогодні чекає півтора року… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця. Я звернусь зараз до всіх фракцій, яку я бачу атмосферу. Атмосфера є такою, що всі за прийняття рішення, але є суперечки між двома законами. Під час рейтингового голосування законопроект урядовий набрав більшу кількість голосів, він має більший шанс. І я… ми зараз можемо або знов до обговорення перейти, або до прийняття рішення перейти. Обговорення, так? Давайте ще одне коло обговорення, пішли. Колеги, я всіх тих, хто агітує закон, вам говорю: зараз ми маємо шанс його прийняти. Якщо ми зараз підемо по ще одному колу обговорення, я думаю, шанс трошки зменшиться. Але якщо є така воля, ми можемо ще раз піти. Давайте, важливе питання, будемо ще раз іти. Отже, не виступав, Радикальна… по 1 хвилині. Олег Валерійович. Потім – Руслан, потім виступає Найєм. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція голосує за закон, який дає можливість запустити роботу Державного бюро розслідувань. Тому що це надзвичайно важлива інституція для того, щоб розслідувати злочини. Але я думаю, що законопроект пана Паламарчука не знайшов більшості в цьому залі з однієї причини: які зарплати ви понаписували членам бюро? По 360 тисяч гривень зарплати в місяць. Слухайте, шановні колеги депутати, я звертаюсь до всіх вас, ну, хватить дурить і себе, і людей. Учителям, лікарям, будівельниками, металургам ви не ставите зарплати по 360 тисяч, бо ви говорите: "Високі зарплати, це буде інфляція". І мільйони людей їдуть у Польщу і в Португалію, щоб заробити більшу зарплату. А так званим борцям з корупцією, які нічого не роблять, ви півмільйонні зарплати ставите. Хватить дурити народ! Єдина можливість подолати корупцію – це подолати бідність, щоб люди працювали в рідній країні, а не по закордонах їздили. Я хочу тільки наголосити, що коли Микола Паламарчук представляв законопроект, він оголосив, що він знімає це положення. І я ставив на голосування без цього положення. Послухайте мене уважно, я ставив на голосування без положення про заробітні плати, які Паламарчук під час доповіді попросив зняти. Отже, одна хвилина, Руслан Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Я прошу насправді сконцентруватись. Я бачу, є великі дискусії, який потрібно підтримувати законопроект: чи урядовий, чи депутатський. Але в даному випадку я хочу закцентувати: ми говоримо лише про перше читання, лише про перше читання. Чи є ми задоволені і я особисто кожним з цих законопроектів? Ні. Там є певні речі, які, однозначно, треба було б покращити. Але, не прийнявши жоден з цих законопроектів, ми блокуємо початок роботи найважливішого слідчого органу. Тому я прошу сконцентруватись і проголосувати за будь-який з цих законопроектів. Зрештою ми можемо прийняти і один, і другий в першому читані. Це так само не викликатиме суперечностей. Але критично важливо, щоб сьогодні був прийнятий законопроект, який запустить процедуру добору, який дасть можливість почати в даному… ГОЛОВУЮЧИЙ. Мустафа Найєм, одна хвилина. Шановні колеги! Я ще раз звертаюсь зараз до фракцій БПП і "Народного фронту". Я знаю, що у вас є рішення фракцій про те, щоб голосувати лише за урядовий законопроект. Проблема в тому, що законопроект, який ми пропонуємо як депутати, він охоплює всі зміни, які запропонував уряд. Але ми додаємо ті зміни, які зараз потребує ДБР сьогодні вже. Наш законопроект публічно відкрито підтриманий головою ДБР, це також є представником уряду. Бо ДБР так чи інакше є представником уряду. Наш законопроект врегульовує більше питань. Ви можете зараз просто із-за амбіцій або рішення… або чиїх прізвищ не голосувати, але реально наш законопроект просто кращий. За логікою за нього треба просто проголосувати. Це не політика, це не гроші, це не активи, це просто добір співробітників Державного бюро розслідувань. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу займати робочі місця. Зараз заключний виступ від позафракційних. Борислав Береза, будь ласка, 1 хвилина. Через хвилину переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх запросити в зал і прошу всіх зайти у зал голів фракцій. Запросіть депутат у зал. Будь ласка, Борислав. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на всі три законопроекти. По-перше, закон Паламарчука, дійсно, треба приймати, треба найти голоси. Але що треба виділити правкою? Тут написано, що за окремо… Керівником підрозділу центрального апарату може бути громадянин України, який має високі моральні якості. Як ми будемо з'ясовувати є у нього ці якості чи немає? Де це законодавчо виявлено? Це по-перше. Цього потрібно позбутися. Тому щ ми будемо казати: у цього є, у цього немає. Згідно чого? І по-друге, і другий, і третій законопроект, і урядовий, і депутатський – недолугі. Навіщо їх взагалі подавати? Треба доопрацьовувати тільки після цього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я нагадую: під час рейтингового голосування урядовий законопроект більшістю кількість голосів зібрав у залі. І я зараз звернувся би до авторів і депутатського законопроекту, і урядового: давайте об'єднаємося навколо урядового, бо найгірша буде ситуація, коли ми не приймемо жодного рішення. Це буде найгірша ситуація. Тому я прошу зараз всіх об'єднатися, і я поставлю на голосування урядовий законопроект. Я прошу всіх об'єднатися навколо нього і підтримати його. Колеги, приймається? Приймається? Всі згодні? Переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 6430) (урядовий) за основу. Я прошу всіх, хто підтримував і один, і другий законопроект, підтримати його, він має більше шансів об'єднати зал. Прошу голосувати, прошу підтримати за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги, кожен голос, уважно. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, зараз я поставлю наступний законопроект, як це має бути по Регламенту. Отже, я ставлю на голосування наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Державного бюро розслідувань (номер 7450) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Отже, колеги, хочу вам наголосити, що, коли Паламарчук доповідав законопроект, він зазначив під стенограму, що він пропонує зняти всі норми закону, які врегульовують врегульовують заробітні плати. І коли я ставив на голосування, я ставив на голосування з вилученням тих норм, які Паламарчук озвучив під стенограму. І це дає певне роз'яснення для депутатів. І тому я прошу повернутись до розгляду проекту закону 5395 (він технічний), він лише врегульовує певні норми з врахуванням вилучення всіх положень щодо заробітних плат. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону Паламарчука Микола Петровича 5395. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Повернулись, колеги. І тепер я прошу всіх зайняти місця робочі. Я прошу всіх зайти в зал. Колеги, ви бачите, кожен голос має значення. Прошу приготуватись до голосування. Уважно! І я ставлю проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо уточнення окремих положень (5395) з врахуванням правки, яку озвучив Микола Паламарчук під стенограму, за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за основу. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-187 Ці ігри мене втомили. Отже, колеги, я пропоную всі три законопроекти повернути в комітет на доопрацювання. Це наступна опція по Регламенту. я спитаюся: всі підтримують позицію в комітет на доопрацювання? Отже, прошу всіх… Увага! Ви підтримуєте в комітет на доопрацювання? Підтримуємо. Я ставлю пропозицію, щоб усі три законопроекти 5395, 7450 і 6430 – в комітет на повторне перше читання. Якщо ми цього не зробимо, вони всі будуть відхилені. За що ви голосуєте? Яка може бути інша об'єднуюча? А чому ні? Розкажіть. Артур, можна вас на

Колеги, зважаючи на велику вагу даного питання – увага, колеги! – я прошу всіх зараз заспокоїтись, в залі дуже високі емоції, я розумію чому. Тому що всі зацікавлені в реформі ДБР, але зал не може об'єднатися навколо жодного із законопроектів. Я ще раз наголошую і повторюю: ми можемо об'єднатися навколо 6430 (урядового), ми можемо об'єднатися, по ньому є рішення фракції і "БПП", по ньому є рішення фракції "Народного фронту", по ньому є рішення фракції Радикальної партії, "Батьківщини" і "Самопомочі", так ми можемо навколо об'єднатися. Тому, колеги, 6430. Чому ні, Андрій? Отже, колеги, чому ні? 6430 я поставлю ще раз пропозицію, повернутися до 6430. Це єдиний з тих трьох законопроектів, по якому ми можемо прийняти рішення, хлопці і дівчата, у нас гендерна рівність. Я прошу всіх зараз емоції трішки стишити, а налаштуватися на прийняття рішення. Отже, я зараз поставлю на голосування пропозицію, повернутися до розгляду 6430. Отже, колеги, 6430, прошу повернутися до розгляду 6430. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Отже, три законопроекти: 6430, 5395 і 7450 – пропоную повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу навколо цього об'єднатися, інакше законопроекти будуть просто відхилені, просто втрачені, я просто об'єднатися навколо цієї пропозиції і прошу підтримати, повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати.

230. Всі три законопроекти повернуті в комітет для розгляду на повторне перше читання. Зараз, колеги, до мене надійшла заява про оголошення перерви від двох фракцій: фракції "Батьківщина" і фракції "Самопомочі". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни і три хвилини для виступу надається Рябчину, народному депутату. Прошу включити мікрофон. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Я дякую фракції "Самопоміч" за те, що надали перерву. Колеги, сьогодні четверта річниця трагічних подій в Донецьку, коли загинув Герой України Дмитро Чернявський – це перша жертва україно-російської війни. Мені дуже прикро, коли ми досі чуємо від політиканів, що треба забути про Донбас, відрізати його, що там всі люди за "руський мир" – це не так. наприкінці подій на Майдані збанкрутіла влада Донецька, місцева еліта та Кремль організовували проросійські протести, донеччани відповідали 4 березня був великий мітинг мітинг перед Покровською церквою. 5 березня на ще недокомунізованій площі центральній міста Донецька виходив дуже великий мітинг, десятитисячний, де люди показували, що вони за Україну. березня покладання квітів до пам'ятника Шевченка, 13 березня, чотири роки тому, найбільш кровавий мітинг, де загинув Дмитро Чернявський. 17 квітня, 28 квітня - велика хода. Донеччани боролися за свій проукраїнський Донбас. Була дуже велика кількість інших акцій та заходів: від ланцюга єднання до релігійних молебнів за єдину Україну. І ці мітинги, я хочу сказати, що вони збираються більше, ніж завезені "тітушки" з Ростова та Бєлгорода, та з інших регіонів, вони збирали більше. І нашою метою тоді було показати всьому світу та Україні, що Донецьк – це Україна. І нам вдавалося це робити незважаючи ідеологічні, мовні, я не знаю, футбольні інші розбіжності, ми показували, що Донецьк – це Україна. На жаль, влада, яка тоді після Майдану прийшла, вона ігнорувала ці мітинги, ці протести. Тільки 11 квітня, після того як вже майже півтора місяці боролися люди, виходили на майдани, тільки 11 квітня та влада приїхала до Донецька, однак вона не зустрічалася з протестуючими людьми під українським прапором. Вони зустрічалися з місцевої елітою, з бізнесменами, намагалися домовлятися. Домовилися. Ми бачимо, до чого ці домовленості привели. І я завжди задаю собі питання і ті люди, які приймали участь у цих мітингах задають для себе питання: а якщо б вийшло не 10, не 15 тисяч донеччан, а 20, 30, 50, чи змінились ці події? Можливо. Однак питання, які задають мені і військові з Донецька, з Луганська, які зараз боронять наші кордони, і переселенці, і люди, які зараз живуть на окупованих територіях і виїжджають сюди, і ті люди, які сьогодні будуть проводити мітинг о 6 годині, мітинг пам'яті тих людей, які загинули в Донецьку, вони задають питання: а скільки треба було донеччан, луганчан і інших вийти під українським прапором, щоб влада віддала наказ на звільнення Донецької ОДА, яка була захоплена? Я нагадаю, що у Харкові, у Донецьку, в Луганську одночасно захопили державні адміністрації. Однак у Харкові надали наказ і до сих пір Харків найменш проблемне місто, воно – українське, а в Донецьку цього не було зроблено. Скільки треба було донеччан вийти для того, щоб колона Гіркіна, яка йшла зі Слов'янська до Донецька, була знищена? Це риторичне питання, Однак я вірю, що ми вернемося в український Донецьк, в український Луганськ, в український Крим. Кордон буде під нашим захистом і ми реінтегруємо не тільки територію, а і реінтегруємо людей. Це буде складно, однак ми це зробимо. І ми обов'язково перейменуємо вулицю Постишева в Донецьку на вулицю Героя України Дмитра Чернявського. І я дуже прошу шановного головуючого оголосити хвилину мовчання в знак пам'яті Дмитра Чернявського та тисячі людей, життя яких забрала ця клята кремлівська агресія. Дякую. Оголошую хвилину мовчання, просимо всіх пом'янути пам'ять героя.

ключові вулиці звільнимо в Донецьку, назвемо іменами героїв України, які полягли у боротьбі за українську незалежність проти російського агресора. Дякую. Зараз я запрошую для оголошення зачитати Ірину Геращенко. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, дозвольте поінформувати вас, що сьогодні о 12 годині в кулуарах третього поверху Верховної Ради відбувається відкриття виставки-презентації календаря "Погляд в майбутнє" (2018 рік), створений організацією "Серця кіборгів". В цьому календарі представлені фотографії 12 дітей українських з родин загиблих кіборгів. І гроші, які будуть збиратися від продажу цих календарів, йдуть на реабілітацію і на літній відпочинок дітей. Наша колежанка Ірина Луценко вже придбала кілька сотень таких календарів. Давайте разом підтримаємо також цю ініціативу і зберемо гроші на лікування дітей. А я пропоную всім разом піти під час перерви, подивитися цю чудову виставку прекрасних українських дітей. Також хочу повідомити, що в президію надійшло оголошення, яке я зачитаю. "Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича до складу депутатської групи "Воля народу". І згідно Регламенту о 12 годині я оголошую перерву на 30 хвилин. У 12:30 ми продовжимо питання блоку правоохоронної діяльності. І я прошу всіх о 12:30 прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую. запросити депутатів в зал,

Отже, колеги, прошу усіх заходити в зал. Ми продовжуємо зараз розгляд питань блоку правоохоронної діяльності. Після цих питань в нас буде питання, до якого ми не дійшли буквально кілька хвилин попереднього разу, це "Чорноморнафтогаз". І, колеги, для того, щоби змогли ефективно працювати, нам необхідна підтримка по позиції розгляду за скороченою процедурою, тому я прошу усіх заходити в зал і приготуватися до голосування.

Отже, прошу займати робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. Прошу запросити голову комітету в зал, зараз закони, про які він має доповідати. І прошу Апарат запросити представників комітету в зал.

Колеги, хочу вам повідомити, що комітет увага, послухайте мене уважно – звернувся з проханням, щоб ми проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (7547) перенесли для проведення політичних консультацій. Комітет просить один із законів перенести. І я думаю… Так, перенести просив член вашої фракції… комітету. Отже, 7547 перенести. І є пропозиція, щоб зараз ми перейшли до проекту 3542. Але у мене є велике прохання до всіх підтримати скорочену процедуру. У нас наступні важливі законопроекти. І я дуже всіх прошу підтримати скорочену процедуру. Зараз дам слово. Отже, колеги, я прошу зараз підтримати пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Кримінального та та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення процедури внесення змін (3542) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. прошу уважно взяти участь в голосуванні і підтримати скорочену процедуру. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Підтримайте, колеги.

Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Я зараз ще раз поставлю пропозицію, скорочену процедуру. І я прошу всіх підтримати, колеги. Зайняти робочі місця і підтримати. Отже, колеги, я ще раз переконливо прошу всіх підтримати розгляд проекту Закону 3542 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу всіх підтримати. Щоб ми не тратили даремно час. Прошу підтримати, колеги, голосуємо уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Шановні колеги, я хотів би сказати ще раз, що, на жаль, на жаль, сьогодні дуже мало в Україні тих людей, які хочуть, щоб реформа правоохоронних органів йшла по раніше наміченому плану. І от мій колега казав, що 22 роки тому прийняли питання, пов'язане… взяли на себе обов'язок зробити ДБР. Колеги, ми зараз з вами у восьмому, я думаю, 9-10 скликання закінчить цю роботу. І повірте мені, судячи зі всього. А взагалі-то я хочу сказати наступне тим політичним "пригунцям", які тут бігають по залу і дають деякі команди своїм народним депутатам. Я теж колись керував фракцією, знаю, що це таке. Але у будь-якому випадку треба мати повагу до голови комітету, одного, іншого, другого, третього. Чому? Тому що вчора була чітко визначена процедура і знайдений компроміс. Сьогодні ці хлопці вирішили, вибачте, кинути тих, хто працював з ними вчора. Це ганьба! Я хочу вам сказати, що по першому строку у Верховній Раді тяжко, тяжко, по першому строку у Верховній Раді керувати фракцією ще тяжкіше. Тому я хотів би вам порадити із свого досвіду і з досвіду тих, хто спілкується у нашій фракції: майте повагу до тих людей, з якими вам прийдеться працювати, і в опозиції теж. Тому що ви пам'ятаєте, як казав класик, життя воно у людини дуже іноді смертне, а в політиці теж так буває, воно смертне внезапно. Вибачте.

ганяти повітря мені не дуже хочеться, але я хотів би сказати наступне. Цим законопроектом врегульовується питання, пов'язане з тим, щоб у Кримінальний кодекс і Кримінально-процесуальний кодекс вносились зміни тільки законом, тільки законом України, як це є у нас Закон про Податковий кодекс, Митний кодекс, Бюджетний кодекс і Закон по правосуддю. І хотів би, щоб ви підтримали, але ще раз кажу, сильної надії на це на сьогоднішній день, на жаль, немає. Дякую. Дякую. Отже, проект закону 7547 ми переносимо, а зараз відбувається розгляд і обговорення проекту закону 3542. І я прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

я буду говорити дуже коротко, але я хочу сказати, що ганьба сьогодні Верховній Раді, ганьба нам, що ми декларуємо одне, а робимо зовсім інше. Я хочу сказати декілька слів про той законопроект, який ми не прийняли. Ми не прийняли законопроект не тому, що ми, він поганий, а тому, що ми граємося в політичні іграшки. Ми погано закінчимо. Цього робити не можна. А що стосується даного законопроекту. Я хотів би сказати, що для депутатів Верховної Ради Регламент це є Конституція. І згідно цієї Конституції ми повинні працювати. І, якщо хтось сьогодні не буде голосувати за цей закон, то ця людина, вона не хоче жити по Конституції і по Регламенту, і по закону держави. Я призиваю всіх проголосувати за цей так потрібний законопроект, щоб не було таких колізій, які в нас відбуваються. Дякую за увагу. Дякую. Від фракції "Батьківщина" Євтушок Сергій Миколайович, будь ласка. 12:45:48 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, законопроектом визначаються виключні можливості Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності бути головним у підготовці та опрацюванні законопроектів, які стосуються внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу. А саме: проектом закону передбачаються зміни до статті 3 Кримінального кодексу та статті 1… вірніше, Кримінального кодексу

вважаю, що потребує належного обговорення саме в Комітеті з питань законодавчого забезпечення органів правоохоронної діяльності. ми маємо, що публічні закупівлі, Закон про публічні закупівлі – вноситься виключно законами. Ми маємо Податковий кодекс, зміни до якого вносяться виключно законами України. Митний кодекс – також. Бюджетний кодекс також вносяться виключно законами України. Про судоустрій та статус суддів – також. А Кримінально-процесуальний кодекс та Кримінальний вносяться правки. Тому "Батьківщина" закликає в цілому підтримати не тільки за основу, тому що там немає змісту вносити якісь правки. В цілому підтримати даний законопроект, яким дозволити виключно комітету і бути головним комітетом при напрацюванні нормативно-правових

Шановні колеги! Шановний український парламент і український народе! Перед перервою ми були свідками ганьби. яку президентська політична сила продемонструвала тут в небажанні удосконалювати створення Державного бюро розслідувань. Нинішній законопроект, який ми розглядаємо зараз, він є по суті наслідком так званої судової реформи прийнятої і реакцією на поправку мого колеги Андрія Лозового. Я хотів би сказати, що поправка Андрія Лозового абсолютно європейська і абсолютно в багатьох моментах дуже вірна. Але справа в тому, що, дійсно, розглядав комітет, який не відповідає за це і тому вона не була відшліфована і приведена до тих норм, які мали б бути. А тепер по суті і найголовніше, проти Радикальної партії через цю правку розв'язана найбрудніша кампанія: всій країні розповідають, що не зможуть поховати людину, якщо будуть діяти ці норми, що завалиться слідство, що не будуть розслідуватися справи Майдану. Це все брехня, це все повна брехня, тому що правка Андрія Лозового передбачає три речі, якщо говорити про те, що звинувачують у похоронах людини. Правка Лозового передбачає, що не дільничний, а суд буде встановлювати факт смерті і це у всьому світі так, насправді це європейська норма, це в Німеччині так і іншому. Зараз намагаються це дискредитувати. Дискредитувати яким чином? Про похорони в цих правках немає жодного слова. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. МОСІЙЧУК І.В. Насправді в ній йдеться виключно про встановлення факту смерті, згадайте, як встановлювали факт смерті Гонгадзе і як дільничний виписував довідки, що просто людина померла. Тому це чисто правоохоронна норма, але вона також потребує удосконалення і буде удосконалена. А брудну кампанію, яку розгорнули проти Радикальної партії і Андрія Лозового, по суті фінансують ті, хто ненавидять країну і хочуть зруйнувати правоохоронну систему. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, зараз буде заключний виступ в обговоренні, після якого відбудеться голосування. Якщо більше ніхто з фракцій не зголоситься, через три хвилини ми будемо мати голосування. Тому я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал, через три хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. А зараз я надаю слово для виступу від фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Давайте трішки повернемося до теми законопроекту, про який ми говоримо. Про що йдеться в ньому? В ньому йдеться, що коли хтось із суб'єктів законодавчої ініціативи захоче змінити Кримінальний кодекс або Кримінально-процесуальний кодекс, такий законопроект повинен буде бути окремим і розглянутий у профільному комітеті. Чи є це погано? Ні. Це однозначно є позитивно. Що ми маємо, коли в процесуальні кодекси зміни вносяться іншими законами? Давайте згадаємо осінь минулого року, 3 жовтня 2017 року, коли було прийнято три нових процесуальних кодекси, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу і до десятків інших. До сьогоднішнього часу юристи розбираються з тим, що ми понаприймали. Я скажу більше того, не тільки цей законопроект потрібно підтримати, а потрібно піти далі і всі зміни до кожного процесуального кодексу повинні прийматися виключно окремим законом. Але чи це стримає деяких наших колег від маніпуляцій? Не впевнений. Якщо ми згадаємо як приймалися процесуальні кодекси, то там були внесені зміни до Закону про судоустрій. В той же час, коли стаття 4 Закону про судоустрій каже, що тільки окремим законопроектом вносяться зміни до Закону про судоустрій. Нещодавно ми розглядали питання пов'язані з розпорядженням землею, де було передбачено зміни до Податкового кодексу і до Бюджетного, що теж є грубим порушення відповідного законодавства. Тобто, чи стане цей законопроект перепоною для якихось маніпуляцій? За умови бажання ігнорування Регламенту – ні, але ми принаймні хоча би на законодавчому… Але обов'язок цієї сесійної зали хоча би на законодавчому рівні створити передумови при яких ніхто не зможе прошахраювати зі змінами найфундаментальніших речей, адже вище кодексів є лише Конституція України. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця, приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка. Прошу всіх повернутися в зал і приготуватись до голосування. Голови фракцій, прошу запросити депутатів у зал, і ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуальних кодексів України щодо удосконалення процедури внесення змін (номер 3542). Першою ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-179 Наступна пропозиція – прийняти за основу, колеги. Я прошу проголосувати за наступну пропозицію прийняти закон за основу. Прошу змобілізуватись, прошу проголосувати. Прошу підтримати, 3542 за основу. Голосуємо, прошу підтримати.

на доопрацювання, на повторне перше читання. Я прошу всіх змоблізуватися, я ж розумію, ви підтримуєте, так. У комітет. Ви підтримуєте, у комітет? Артур, у комітет ви підтримуєте, так же ж, на доопрацювання. Я ставлю наступну пропозицію: направити до комітету для підготовки на повторне перше читання 3542. Прошу проголосувати, прошу підтримати. У комітет на повторне перше читання давайте, щоб ми не завалили законопроект давайте підтримаємо. Голосуємо. Прошу підтримати. І остання, яка є, передбачена по Регламенту пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. я прошу всіх підтримати останню пропозицію: щоб не був відхилений законопроект, направити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону 3542. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати! Щоб ми не відхиляли законопроект, прошу проголосувати. Прошу голосувати, За-213 Рішення не прийнято. Таким чином, проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури внесення змін (3542) відхилений. І ми переходимо до наступного питання порядку денного, це питання – Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" з пропозиціями Президента України (5370). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Підтримайте, колеги.

За-161 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірино. Шановний пане Голово, шановні колеги! Прийнятий парламентом 18 травня 2017 року Закон України "Про внесення змін внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" (реєстраційний №5370) не може бути підписаний Президентом України, виходячи з такого. Законом, що надійшов на підпис, пропонується продовжити строк дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих "Чорноморнафтогазу" на ділянці, розташованій на тимчасово окупованій території, на період тимчасової окупації України. При цьому зазначене продовження строку дії дозволів здійснюватиметься з урахуванням особливостей встановлених законодавством, тобто з урахуванням особливостей, встановлених, зокрема, і підзаконними актами. Однак, згідно статті 4 Закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, строк дії документу дозвільного характеру або необмеженість строку його дії встановлюється виключно законами, які регулюють відповідні відносини. Вказане положення закону, що надійшло на підпис, не узгоджується із зазначеним законом та не відповідає принципу юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права. З огляду на зазначене Президент України пропонує в абзаці другому пункту 1, абзаці другому пункту 2 та абзаці другому пункту 3 розділу І слова "встановлених законодавством" замінити словами "встановлених законом". Крім того, законом, що надійшов на підпис, пропонується до 1 січня 19-го року зупинити виконавчі провадження і заходи примусового виконання судових рішень щодо "Чорноморнафтогазу". Дана пропозиція, по-перше, суперечить нормам Конституції України, якими закріплено обов'язковість судового рішення і забезпечення державою його виконання; по-друге, може призвести до збитків державного бюджету... Одну хвилину дайте, будь ласка, завершити. ЛУЦЕНКО І.С. ... та посилити проблему неналежного виконання судових рішень в Україні. Слід також зазначити, що Європейський суд з прав людини покладає відповідальність за невиконання рішень суду на державу, якщо таке невиконання зумовлено саме діями держави та зобов'язує її сплатити справедливу сатисфакцію. З огляду на зазначене глава держави пропонує пункт 6 розділу І закону виключити. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякуємо, шановна пані Ірина. І, будь ласка, зараз слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу пану Домбровському. Прошу вас, пане Домбровський. Ми за скороченою процедурою, тому без запитань. 13:01:22 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу дуже коротко, але по суті пояснити, про що сьогодні йде мова. Тому що з цієї високої трибуни ми дуже часто чуємо політичні гасла: "Давайте повертати Крим". Я думаю, якщо ми сьогодні поставили б на голосування можливість повернення Криму, то принаймні більше чотирьох сотень голосів були б у цій залі. я вважаю, що цей закон така сама кількість народних депутатів повинна підтримати, тому що мова йде про державні активи України, які були вкрадені і які були анексовані.

Це компанія, яка протягом одного року давала більше двох мільярдів метрів кубічних газу в українську скарбницю незалежності нашої України. Я хотів би зараз, щоби всі українці, всі громадяни України чули, що ми втратили, коли анексували Крим і коли активи "Чорноморнафтогазу" забрала Російська Федерація. Збитки щорічні складають більше шістнадцяти мільярдів гривень, активи, які були забрані, перевищують двадцять мільярдів гривень. Це десятки газових свердловин, це нафтові свердловини, це можливість добувати нафту і газ на шельфі Чорного моря, це ліцензії, це плавучі засоби і багато-багато іншого. Що ми хочемо сьогодні зробити? Ми хочемо зберегти державну компанію "Чорноморнафтогаз", зберегти її юридичне право звертатися до міжнародних судів для того, щоб повернути і захистити українські енергетичні активи, які залишились в анексованому Криму. Це є шлях до нової до нової перемоги в енергетичній війні, яку ми можемо назвати "Стокгольм-3", але без цього рішення ми цієї перемоги не зможемо отримати. Комітет розглянув, погодився з пропозиціями Президента і просить парламент підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую, шановний колега. Шановні колеги, я прошу записатись на обговорення цього законопроекту. І абсолютно справедливо сказали попередні доповідачі, що це критично важливий закон для можливості України в наступних міжнародних судах відстоювати нашу власність Дуже дякую, пані головуюча. Шановні колеги, я дуже прошу вас підтримати. Найближчим часом добігає, там завершення кількох ліцензій у цієї компанії. Компанія вже за останній рік показала дуже хорошу здатність оперувати оперувати в рамках власної діяльності. Були закриті кілька спільних угод, які були раніше з приватними компаніями. Керівництво нове довело, що вони розуміють, яким чином у сучасних умовах можна видобувати газ принаймні на тій частині Україні, яка сьогодні нам підконтрольна. Разом з тим, у нас є величезні очікування щодо відстоювання інтересів України по відношенню до анексованих активів, які залишились на території Криму. дуже важливо сьогодні, щоб у компанії залишалась операційна можливість, капітал залишався і можливість відновити свою діяльність і також долучатися до наших судових справ, які сьогодні розглядаються в міжнародних інституціях судових. Дуже прошу підтримати і показати, всі як один у залі сьогодні розуміють, що головне завдання наше – утримати компанію, ну, скажімо так, в операційній діяльності і надати їй всі повноваження як суб'єкту господарської діяльності для того, щоб вони вели свою діяльність і відстоювали інтереси у міжнародних інстанціях. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Самопомочі" Вікторія Войціцька. Прошу. Доброго дня. Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Мій виступ буде дуже короткий. Скільки можна вже товкти в ступі ту воду, яка стосується "Чорноморнафтогаз"? Давайте вже нарешті підтримаємо нашого флагмана нафто- і газовидобувної галузі, який, на жаль, потерпає через окупацію, анексію Криму. Тому тут нема вже про що говорити і вести довгі діалоги. Підтримаємо законопроект і підтримаємо компанію. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександра Кужель від "Батьківщини". Я дуже прошу колег повертатись до сесійної зали. Олексію Рябчину передаємо слово. І повертатись до сесійної зали, бо за 4 хвилини буде голосування. Прошу. 13:06:57 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина". Також підтримую колег: скорочуємо обговорення: голосуємо цей вкрай важливий закон, який повинен захистити цю компанію. У Комітеті енергетики ми дуже довго дискутували і зробили нормальний закон. На жаль, Президент заветував його і його заветутвав одну з частин. Однак, навіть з цією частиною, яка дозволяє працювати цій компанії, це вирішення ситуації. Тому підтримуємо, це питання національних інтересів України, тому підтримуємо цей закон, і сподіваюсь, він пройде. "Батьківщина" буде голосувати "за".

знаєте, колеги, за суверенітет, за території українські, за українські компанії кожен бореться по-своєму: хлопці на передовій зі зброєю у руках, дипломати на зовнішньому політичному олімпі, а ми – приймаючи закони. Тому "Народний фронт" буде голосувати "за" і закликає всіх проголосувати за цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, всі фракції виступили? Я дуже прошу всіх повертатися до сесійної зали. Колеги, прошу з кулуарів повертатись на голосування. Ірина Луценко, 1 хвилина, будь ласка, підсумовує, поки до зали повертаються колеги. Прошу, пані Ірина. 13:08:29 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, реагуючи на репліку нашої дружньої фракції "Батьківщина", хочемо зазначити наступне, власне, чому Президент зупинив зупинення виконавчого провадження. Анексія Автономної Республіки Крим не є підставою для уникнення відповідальності винних осіб, які не виконали зобов'язання перед кредиторами. Виконавчі провадження щодо "Чорноморнафтогаз" дозволяють встановити фактичні збитки, які завдано державі в результаті анексії Автономної Республіки

проти попереднього керівництва. Так от, якщо ми не зупиняємо виконавчі провадження, це дає можливість зафіксувати до єдиного всі збитки, які на сьогоднішній день є. І тоді в міжнародних судах, зокрема і в Третейському суді Гааги, де розглядається зараз справа проти Росії, в тому числі, і при іншиій консолідованій претензії України до Росії за анексію Криму… 30 секунд, будь ласка, завершуйте. ЛУЦЕНКО І.С. … всі ті збитки будуть враховані і повернуті. Прошу сконсолідуватися зал і підтримати наше підприємство. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу займати робочі місця і я бачу, що не всі ще повернулися до сесійної зали. Дякуємо. Я прошу не керувати президією при всій повазі до всіх колег в цій залі. Я ще раз прошу всіх колег повернутись до сесійної зали, і за 30 секунд ми будемо голосувати.

Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я переконливо прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Я ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" з пропозиціями Президента від 26.06.2017 року (№ 5370) за пропозицією комітету в цілому з урахуванням пропозицій Президента України. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

це проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості) (№ 6475). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Щоб ми змогли швидше перейти до інтелектуальної власності, колеги. Прошу всіх підтримати.

Шановні колеги! Сьогодні, на жаль, Україна – це головний експортер сировини дешевої і дешевої робочої сили. А ми хочемо, щоб ми експортували продукцію високотехнологічну з високою доданою вартістю. Це означає робочі місця в Україні, щоб українці отримували зарплати, мали можливість годувати свої сім'ї. Ідея нашого закону надзвичайно проста: відродити славу міст-корабелів Миколаєва, Херсона, Одеси. У суднобудівній галузі працювали сотні тисяч людей. Сьогодні, через відсутність державної підтримки більшість цих людей без роботи або по закордонах, намагаючись заробити. Наше завдання повернути українців додому, щоб заробляли в рідній країні, щоб мали достойну роботу і достойну зарплату. Законопроектом пропонується створити умови для відновлення суднобудівної галузі в Україні. Досить торгувати сировиною. Суднобудівна галузь – це високі технології, це наукові розробки, це достойні зарплати і це прапор, український прапор, на збудованих в Україні судах, який буде бороздить простори світового океану, і ключове, це потужна економічно розвинута країна. Всі країни, які є сьогодні передовими в суднобудуванні: Сполучені Штати, Південна Корея, Японія, Китай, - всі країни надають державну підтримку власним суднобудівним підприємствам. Ми пропонуємо проводити таку саму політику, підтримки національного виробника, підтримки захисту робочих місць для українців і розвитку власної економіки. У нас проблема не відсутність кредитів чи корупція, як мантру повторюю, у нас найголовніша проблема це коли торгують сировиною замість того, щоб торгувати високотехнологічною дорогою продукцією. Давайте міняти цю ситуацію, давайте відбудовувати країну, а не добивати її. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань податкової та митної політики Южаніна Ніна Петрівна, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні колеги, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 20 грудня був розглянутий даний проект Закону про внесення змін до Митного кодексу щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості. Метою законопроекту є встановлення обґрунтованого строку переробки для товарів, що ввозяться підприємствами суднобудівної промисловості для будування ремонту і модернізації суден та, як наслідок, сприяння розвитку суднобудування та водного транспорту. Для досягнення зазначеної мети проектом закону пропонується внести зміни до частини четвертої статті 149 та частини першої статті 151 Митного кодексу України та збільшити загальний строк переробки товарів на митній території України для підприємств суднобудівної промисловості з 365 до 730 днів. Зважаючи на те, що ми з вами вже прийняли дуже багато таких змін до Податкового кодексу, які допомагають окремим галузям, і це прохання саме суднобудівної галузі, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект за основу та в цілому як закон. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу наголосити, що і уряд підтримує даний законопроект. І я зараз запрошую всіх до обговорення і прошу провести запис: два – за, два – проти.

прошу колег підтримати цей законопроект – це один із багатьох галузевих інструментів, які треба використовувати для підтримки саме нашого економічного розвитку. Безумовно, суднобудування, машинобудування, ВПК, авіація, багато-багато галузей, де у нас ще залишилися кваліфіковані робочі кадри, де ми ще можемо виробляти продукцію конкурентоспроможну. Тому прошу всіх колег, хто зараз не в залі, зайти і підтримати цей надзвичайно важливий законопроект. Подивіться, у нас криза, а той же "НІБУЛОН" вже спустив 150-метрову баржу на воду. Подивіться, скільки може бути ще мільйонів економії на ремонті доріг, якщо ми зможемо перенести наші вантажі з доріг на воду. Річка Дніпро перевозила мільйони тонн, 60 мільйонів тонн перевозила ще 20 років тому, зараз менше 5 мільйонів тонн. Давайте відроджувати своє суднобудування,

Шановні колеги! Цей законопроект, безумовно, є позитивним, але він є точковим, тому що він продовжує строк для переробки лише для підприємств суднобудівної галузі. Натомість в режимі митної переробки в Митному кодексі є системні проблеми, і ми це спостерігаємо останнім часом. Про що йдеться? Це саме той режим, який дозволить українські підприємства завантажити роботою, сировиною і створювати додану вартість в Україні, і відповідно мати робочі місця для українців. Про що йдеться? На сьогоднішній день в усіх країнах світу йде облік готової продукції, в Україні бюрократичні процедури в Митному кодексі прописані таким чином, що обліковується сировина на вході, а не обсяг готової продукції на виході. Це перше, що потрібно системно змінити в Митному кодексі. Друга позиція. Останніми часами ми спостерігаємо фіскальний тиск з боку податкової на ті підприємства, які здійснюють свою діяльність в режимі переробки на давальницькій сировині. Йдеться про всім відомий скандал з тютюнової компанією, яка завозить давальницьку сировину на підставі договору купівлі-продажу. Тому податкова вважає, що це не режим переробки, а зовсім інший режим імпорту і нараховує податкові зобов'язання. Ми повинні системно підійти до вирішення проблем з режимом переробки в Митному кодексі, а не займатися проблемами виключно однієї суднобудівної галузі. Строк підприємств, а тільки суднобудівну галузь виділяти в 730 днів. Це зайвий ричаг в руках податкової і зайвий чинник для того, щоб вони брали хабарі – зайвий чинник, який створює корупціогенний фактор. Я вважаю, що для всіх підприємств мають бути однакові умови і для суднобудівельників, і для будь-яких підприємств виробників і переробників України. Тому системні зміни закладені у Митний кодекс, а не точкові законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це я розумію, ви підтримаєте цей закон, Тетяно. Я запрошую до слова від Радикальної партії Галасюка Віктора. Будь ласка, пане Віктор. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Це надзвичайно важливий для української промисловості і суднобудування закон. Якщо ми з вами візьмемо 91-й рік, то в Україні було понад 375 кораблів з дедвейтом понад 5 тисяч тонн, зараз їх вже менше 40-а. Тобто по суті знищений український флот. Якщо ми візьмемо обсяги суднобудування, то за даними профільної Асоціації "Укрсудпром" в 10-15 разів скоротилися обсяги нашого суднобудування через відсутність внутрішнього попиту і через те, що нас витісняють на зовнішніх ринках. Тому прийняття цього закону – це є фундамент відродження українського суднобудування. Але… Це важливий крок, але потрібно робити і наступні кроки, приймати комплекс промислових законів: законодавство про індустріальні парки, які нададуть системну перевагу, в тому числі, для створення нових виробництв у суднобудуванні і в інших високотехнологічних індустріях; запуск нарешті урядом експортно-кредитного агентства, яке ми з вами в цьому залі прийняли як закон, але воно досі не створене, існує лише на папері, воно має здешевлювати кредити українським виробникам-експортерам в рази, робити нашу продукцію, в тому числі, суднобудування, літакобудування, вагонобудування, іншого машинобудування привабливим на закордонних ринках, продавати українські товари за кордоном за долари, за євро; надзвичайно важливим є також прийняти закон в другому читанні і в цілому "Купуй українське, плати українцям" для того, щоб не було, як зараз, що адміністрація морських портів так виписує тендери, що ніби намагається підіграти закордонним суднобудівним компаніям, коли в Україні, Херсоні, Миколаєві є українські суднобудівельники, які роблять дуже якісні кораблі, вони мають вигравати тендери, в тому числі, при державних закупівлях. Тому системна підтримка суднобудування і всіх високотехнологічних галузей української промисловості! Це не продаж аграрної сировини, це економічне майбутнє… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Партії "Відродження" Бондар. Включіть, будь ласка, мікрофон з трибуни. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Я завжди говорю, що нам потрібно думати і діяти стратегічно. Думати наперед принаймні на 3-5 років про те, як далі Україна буде розвиватися і підтримувати свою промисловість. Весь світ, галузь морських і річкових перевезень зараз знаходяться у стадії стагнації. Річковий і морський флот сьогодні зношений по світу, і, наприклад, Чорноморський, Середземноморський басейн, середній вік кораблів, які тут плавають, 25-30 років. Це говорить про те, що наступні 5-10 років відбудеться активне будівництво кораблів по світу. Це говорить про те, що якщо Україна втримає свою галузь суднобудівну, дасть їй перспективу розвитку і залишить перспективи по зростанню, то ми будемо мати надприбутки і ми будемо мати український флот, і ми будемо мати збут, експорт наших кораблів по всьому світу. Тому ми, безумовно, підтримуємо цей законопроект. І я звертаюсь до залу підтримувати цей законопроект, бо це підтримка власного промислового виробництва, це підтримка власних робочих місць, це підтримка інтелектуальної... інтелектуальних речей, які відбуваються, і науково-дослідних, і так далі. Тобто це перспектива України, а не перетворюватися в сировинну країну, яка просто додаток до потужних європейських країн. Тому звертаюсь до залу, не дивлячись на те, хто хто автор законопроекту, під яким прапором він внесений, давайте всі разом проявимо українську позицію – позицію прагматизму, позицію, яка дійсно дивиться вперед стратегічно про те, що Україна має бути промислова, велика, потужна суднобудівна країна, якою вона і була всі останніх років 50-70 і якою вона прославилася. Дякую за підтримку і звертаюсь до залу, підтримуйте, і ми будемо підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Долженков з трибуни. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, шановні українські громадяни! В цій залі зараз розглядається законопроект, який спрямований на покращення положення переробних суднобудівних підприємств, лише на покращення, жодним корінним чином ситуацію в суднобудівельній галузі зазначений законопроект, на жаль, не змінить. Чому? Тому що зазначений законопроект, звичайно, не є системним. Він пропонує збільшити строк переробки. Чи потрібно це робити? Безперечно, потрібно це робити, адже суднобудівна галузь – це галузь, по-перше, переробна. Ви вдумайтесь лише в цифри, в 91-му році народне господарство мало 20 відсотків зараз ми знизилися до 12 відсотків. Про що це говорить? Це говорить про те, що на території України виробляються товари низького переділу, низької переробки. Відповідно цей зазначений законопроект є кроком в напрямку підвищення рівня переробної промисловості, але державна політика повинна мати все ж таки системний характер. По-перше... створення відповідного пільгового режиму для підприємств суднобудівної галузі. І ми не маємо права обмежуватися змінами до Митного кодексу України, безперечно, це відповідно зміни і до Податкового кодексу України. Друге – це пошук ринків збуту. А де замовники? Ви тільки згадайте, що в нас було. Чорноморське судноплавство – найбільше судноплавство у світі, в Миколаєві будували авіаносці. Був відповідний замовник, була відповідна державна підтримка, на такому рівні зараз державної підтримки ми не знайдемо. Тому з боку держави це відповідні пільги, це відповідні пільги щодо валютного законодавства, а з боку власників зазначених підприємств це пошук ринків збуту і пошук нових замовників. наводили приклад щодо Китаю та Південної Кореї – ми зараз не можемо конкурувати вже з Румунією і з Польщею. То ми безперечно підтримуємо зазначені законодавчі ініціативи. Дякую. Кужель, від "Батьківщини" Олександра Кужель, а потім від "Фронту" Тарас Кремінь. І це буде заключний виступ Тараса Кременя. Будь ласка, Олександра Кужель. Я думаю, що давно в цьому залі треба не соромитись і говорити, що ми становимось лобістами власної промисловості. Це нормально, коли ми не можемо прийняти півроку продовження програми по космосу? Ні, ненормально, бо ці люди, які там працюють, не мають програми, а запускають супутники і прославляють Україну, а не позорять, як наша робота з вами. І терміново прошу Голову Верховної Ради внести цей законопроект і продовжити програму, бо нема фінансування. Це нормально, що ми не підтримуємо власне вироблення літаків? Ми були знамениті на всі країни світу – сьогодні ми не маємо нормального конструкторського бюро. А це нормально, що ми сьогодні розглядаємо дійсно маленьку поправку, дякую авторам? Але вчора я отримала листа з цього заводу, 61… з Миколаївського "61 комунара". П'ять місяців жоден працівник не отримав заробітної плати. Проживіть ви, депутати, п'ять місяців без заробітної плати. Я думаю, що прийняття в першому читанні цього закону треба доробити як комплексну програму. не відновить завод по виробництву суднобудівництва, у нас нема майбутнього. Є такий вислів: "Хто не кормить власну армію – годує іншої держави". Якщо ми не будемо мати власного виробника, ми будемо сплачувати і додану вартість в інші країни. Фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект. Але я вважаю, що нам треба по кожній галузі робити нормальні лобістські закони. Але це можливо тільки в одній умові. Пане Президенте, зруйнуйте, будь ласка, монополії на підключення до всіх, до газу, до світла і до всього іншого, що обіцяли. Бо сьогодні наші підприємства відключаються і переїжджають в Грузію, бо там роблять всі економічні умови для роботи. Фракція "Батьківщина" проголосує за цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ. Добре, я дам ще від позафракційних Головку. Зараз, будь ласка, Кремінь, потім – Головко. І це вже буде заключний виступ. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Я хочу подякувати авторам законопроекту за таку важливу ініціативу, яка по суті зараз розпочинає діалог стосовно важливості відродження українського суднобудування. І як народний депутат, який очолює міжфракційне депутатське об'єднання "Миколаївщина", до складу якого входять десять народних депутатів, ми всіх запрошуємо наших колег по парламенту відвідати місто Миколаїв і подивитись на ганебний стан наших суднобудівних підприємств. Трьох найбільших у Європі підприємств, які, на превеликий жаль, сьогодні "стоять на колінах". Це завод "Океан", це Чорноморський суднобудівний і Миколаївський суднобудівний завод, колишній "61 комунара", якому цього року виповнюється 230 років. Які проблеми я бачу. Ми вирішуємо проблему суднобудування, тобто цивільного флоту, але забуваємо про флот для Військово-Морських Сил. На тому ж самому миколаївському заводі неодноразово були спроби відновити деякі з військових кораблів і можливо, навіть "Гетьман Сагайдачний" зайде до наших миколаївських миколаївських берегів для ремонту. Але чи є гарантії, чи є спеціалісти, чи є робітничі кадри, щоб це зробити? По-друге, неможливо говорити це без фінансової підтримки системи вищої освіти, без підтримки Університету кораблебудування і професійно-технічної освіти. якщо сьогодні було вже сказано за наш суднобудівний завод, то хочу нагадати наступне. На Миколаївському суднобудівному заводі, який підтримує особисто Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, на сьогодні працює 584 робітника із колишніх 10 тисяч, у яких борг до Пенсійного фонду… не було з березня 12-го року. І я прошу цю інформацію стосовно заборгованості по Пенсійному фонду оформити як мій депутатський запит, а також докласти зусиль по закриттю боргів, по заробітній платі для цього заводу. Я прошу привернути увагу до суднобудування не точечним, а глобальним вирішенням цих проблем. "Народний фронт" буде підтримувати цей документ. Дякую. Дякую вам. Зараз заключний виступ. Після того ми переходимо до прийняття рішення. Тому я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал і секретаріату повідомити, що через хвилину відбудеться голосування. І я прошу включити мікрофон Михайлові Головку. Будь ласка, 1 хвилина. 13:31:57 ГОЛОВКО М.Й. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Наша політична сила буде підтримувати цей закон, ми за розвиток суднобудівної галузі. Розуміємо, що вона є дуже важлива для державної економіки розуміємо, що на цьому ми не повинні зупинятися. Нам потрібно розвивати і авіагалузь, авіаційну галузь і машинобудування, і всю промисловість, яка б піднімала нашу державу з колін і розвивала б нашу економіку, створювала робочі місця і товари з високою доданою вартістю. Для цього потрібно, щоб працювала програма державної підтримки кредитування, для цього потрібно ухвалити наш закон, який "Свобода" пропонувала, скасувати ПДВ і мито на ввезення обладнання для створення робочих місць. Таким чином тоді ми будемо не сировинним придатком розвинутої Європи, а дійсно індустріально розвинутою країною, яка може конкурувати на міжнародних ринках. Але для цього, товариство, має бути комплексна програма і суднобудування, і авіабудування, ракетобудування. Всі ці галузі мають у нас ефективно розвиватись. І без активної державної підтримки це неможливо. Тому підтримайте цей закон, він дуже хороший. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином, обговорення завершене. І ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, усіх повернутись на робочі місця. Колеги, в урядовій ложі, народні депутати, щоб я не називав прізвищ, поверніться, будь ласка, в зал. Отже, готові до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості) (номер 6475). Першою ставлю пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому, яку озвучила Ніна Южаніна. Прошу проголосувати, прошу підтримати пропозицію комітету. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу проголосувати. 250 – за. Закон прийнято. другого важливого блоку сьогоднішнього порядку денного – це питання інтелектуальної власності. І я прошу усіх підготуватись до плідної роботи. Є чотири законопроекти в цьому блоці. Кожен з них є великої ваги. ми переходимо до першого з них: проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (номер 5694).

157 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Тітарчука Михайла Івановича.

Шановний Голово! Шановні депутати! Значення інтелектуальної власності для розвитку України важко Вона давно стала складовим елементом економічного розвитку, успішного ведення бізнесу, створення національного культурного продукту. Отже, завданням всіх гілок влади держави на сьогодні є забезпечення належного рівня правової охорони та захисту тотальної власності. Вектором наших зусиль та взірцем в цьому процесі - європейське законодавство та європейський досвід. Нещодавно Офіс торгівельного представника США на відкритих слуханнях, що відбулися 8 березня, позитивно оцінив зусилля української влади у вирішенні питання діяльності і організації колективного управління. І, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім народним депутатам, що 1 березня ви все-таки прийняли важливий перший законопроект, що стосується колективного управління. Сьогодні у продовження нашої системної роботи з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС маю нагоду представити одразу декілька законопроектів, що направлені на наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу та законопроект, що направлений на подолання шахрайства в сфері розповсюдження об'єктів авторсько-суміжних прав та… матеріальних носіях. На сьогоднішній день 5694 – це стосується охорони прав на компонування напівпровідникових виробів із правом Європейського Союзу. Проектом закону передбачається нове визначення термінів компонування напівпровідникового виробу, Уточнений строк чинності права інтелектуальної власності спливає через 10 років, що відліковується від найбільш ранньої з таких дат. І закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використано, або закінчення календарного року, в якому подана заявка. Також передбачена можливість подання заявки в електронній формі, переглянути вимоги до заявки на реєстрацію, уточнено перелік прав та обов'язків, що випливають з державної реєстрації компонування. Скільки вам часу треба? 30 секунд, будь ласка, Очікуваний результат від прийняття законопроекту – це підвищення рівня охорони прав на компонування напівпровідникових виробів, виконання зобов'язань взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію і досягнень європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую, шановні колеги. І зараз слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань науки і освіти Олександру Співаковському. Дякую. Шановні народні депутати! Суть трьох законопроектів, які зараз ми будемо розглядати, дуже проста, це повага і захист авторського права і інтелектуальної власності. Тому Комітет з питань науки і освіти розглянув всі ці три питання, було одноголосне голосування. Тому для стенограми я зачитаю наступне. Проект закону розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем з правом Європейського Союзу. Законопроект спрямований на виконання положень статей 224, 227 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Законопроектом пропонується змінити назву чинного Закону України "Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем" на таку редакцію "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів". І відповідно пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Закону України "Про охорону прав на топографію інтегральних схем" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що комітет пропонує у зв'язку із зауваженнями ГНЕУ доопрацювати його до другого читання і з урахуванням зазначених вище зауважень та інших пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи. Тому враховуючи вище зазначене, Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстраційний номер 5694) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити нашому комітету доопрацювати. Прошу підтримати таке рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту від фракцій, прошу.

Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Колеги, це де-факто при аналізі, якщо подивитися, це технічний законопроект, який імплементує європейські норми. І мені здається уряд повинен робити такі якісні законопроекти, щоб ми не витрачали на нього взагалі дуже багато часу. Зараз ми слухали від шановного співдоповідача, голови комітету, що він потребує доопрацювання, ГНЕУ висловлює якісь зауваження, ми, коли читали там вплоть до таких речей, треба замінити слово "володільцю" на "власника". Уряд погано готує законопроекти, при чому ці законопроекти, знаєте, не як в космос літаки запускати – це технічний законопроект, який де-факто не потребує якогось великого розуму. Однак ми будемо витрачати час зараз, обговорюючи цей законопроект, голова комітету зачитує щось під стенограму. Потім ми до другого читання будемо доопрацьовувати оце ще 20 хвилин ми будемо витрачати на цей законопроект, технічний по суті, який не повинен визивати якихось політичних спорів. Тому, уряд, готуйте якісніші законопроекти для того, щоб вони якомога швидше проходили зал Верховної Ради, тим паче, що ще раз, це технічний законопроект, який не повинен там сорити опозицію та коаліцію. Я бачу, що уряду взагалі не цікав, що кажуть народні депутати, тому будемо думати, чи підтримувати цей законопроект, Я просто не зрозуміла, що аплодисменти? Шановні колеги! Шановні колеги! В будь-якому випадку це у нас все-таки парламент… Шановний пане Тітарчук, шановний заступник міністра,

від пана Рибчинського. Не треба мені аплодувати. Я прошу вас!.. Давайте кожен виконувати свою роботу. Прошу, пане Рибчинський. Питання інтелектуальної власності – це взагалі питання одне з найпровідніших у сьогоднішній Україні Ми є країною-піратом майже номер №1. Ми вже перескочили ту планку, коли ми буде другими після Росії, ми зараз №1. таких законів, які зараз подані Кабміном, це дуже важлива річ, їх обов'язково треба подавати. Єдина проблема – в якості цих законів. Чому не долучаються до цих законів справжні фахівці? хочеться до вас просто поставити запитання, хто з провідних фахівців в галузях ІТ, наприклад, кіно, в галузях взагалі інтелектуального права брав участь у ваших дебатах і підготовці цього закону? Оце – перше питання. І друге, і це, мабуть, найважливіше: я закликаю зал в принципі приділити цьому увагу, тому що у нас тільки позов від "Майкрософту", він мільярдний. За 25 років незалежності за те, що ми використовували "кльосані", так би мовити, програми. Єдине наше зауваження до самого "Майкрософту": чому вони не зробили програму українською мовою, бо в нас українська мова, в принципі, закладена в самій Конституції, і все, що "кльосано" російською, не передбачає, так би мовити, чистого піратства, воно опосередковане. Але, знову ж таки, повторюю, я би хотів, і я підтримую в цьому пана Рябчина, хотів би бачити закони більш досконалими. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка, наступний виступ від шановного Івана Спориша. Прошу вас. 13:45:05 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, в кожному законопроекті, і в даному, як вже було сказано багатьма виступаючими, що дійсно, є є над чим доопрацьовувати. Тому дуже хотілось би, щоб все-таки даний законопроект, де згідно Угоди про асоціацію, вже було сказано заступником про вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів, щоб все-таки ми у другому читанні, надіємося, буде доопрацьовано. Тому прошу всіх підтримати даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, ми буквально за хвилину переходимо до голосування, три фракції мали можливість висловитися щодо законопроекту. Ще є бажаючі? тоді я прошу повернутися всіх народних депутатів до сесійної зали. Я хочу нагадати, що мова йде про законопроект у першому читанні. Він буде обов'язково доопрацьований разом з міністерство до другого читання, також просимо враховувати ті критичні зауваження, які звучать під час обговорень. Колеги, це дуже важливий законопроект, від якого так само залежить насправді і робота українських експортерів. всі, хто говорять, підтримай українське мають усвідомлювати, що без врегулювання цієї важливої сфери: інтелектуальної власності, ми просто поставимо хрест на роботі українських експортерів по багатьох позиціях. Тому я прошу, щоб це голосування залу об'єднало всі фракції, і ті, що представляють більшість, і ті, які знаходяться в опозиції. І прошу повернутися до сесійної зали всіх колег. Будь ласка. Дайте, будь ласка, секретаріату оголошення, щоб повернулися і зараз ми переходимо до голосування. Отже, переходимо до прийняття рішень. Колеги, я прошу всіх зараз повернутись на свої робочі місця, призупинити консультації. Будь ласка, без вас голосування просто неможливе. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (номер 5694) за пропозицією комітету за основу з урахуванням пропозицій комітету. Колеги, прошу сконцентруватись, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Важливий законопроект, прошу підтримати.

майже усі фракції парламенту підтримують. Я прошу усіх зайти в зал і уважно брати участь в голосуванні. Колеги, будь ласка, заходимо, Будь ласка, долучайтесь до роботи парламенту. Зараз я поставлю на повернення і прошу усіх дуже відповідально голосувати. Отже... Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 5694 неймовірно важливого і для України, і для європейської інтеграції. Тому я прошу усіх сумлінно і відповідально підтримати даний законопроект. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати повернення. Прошу голосувати. Прошу підтримати, голосуємо. 2 голоси, я бачу, що не встигли. Мені підказують, що є потенціал. Я ще раз поставлю. я дуже прошу зайти усіх в зал, не виходити із залу. Я поставлю, але будьте уважними, як вчать нас кожної неділі під час голосування. Отже, приготувались, отже, я ставлю ще раз пропозицію повернутися до проекту Закону 5694 і прошу усіх уважно проголосувати, і не відволікатися під час голосування. Голосуємо, підтримуємо, уважно, колеги, голосуємо. Прошу підтримати на повернення. Голосуємо, колеги. За-237 Повернулись. І я ставлю проект Закону 5694 за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

За-232 Рішення прийняте. Колеги, я пропоную наступний закон коротше обговорити, щоб ми змогли прийняти ще до обіду. Отже, ми переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№ 6023). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

За-173 Рішення прийнято. І тепер я попрошу дуже коротко доповідь і співдоповідь. Можна і з місця, мені здається. Будь ласка, Тітарчук Михайло Іванович. 1 хвилина, доповідь коротка. І прошу всіх заходити в зал, зараз буде голосування. Прошу всіх заходити в зал. Будь ласка. шановні народні депутати, проектом закону передбачається узгодження вимог законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу. Проект закону розроблено з урахуванням статей 204, 207 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Регламент ЄС про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування. Даним проектом закону пропонується надання нового визначення термінів географічного зазначення, назви місця, походження товару тощо; уточнення умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в наданні такої охорони. Очікуваний результат: це наближення національного законодавства до законодавства ЄС, досягнення європейського рівня охорони прав територіальної власності. Прошу підтримати законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, співдоповідь. Співаковський Олександр Володимирович, Комітет з питань науки і освіти. Це законопроект, який гармонізує право України з правом Європейського Союзу. Тому ми просимо підтримати за основу. Далі комітет швидко доопрацює до другого читання і я думаю, що ми його приймемо. Ще раз просимо проголосувати за основу. Дякую. Колеги, можемо голосувати? Отже, прошу всіх зайняти робочі місця, не виходьте з залу. Ми зараз будемо кожен голос рахувати. Поверніться, будь ласка, на місця робочі. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Щойно вийшло кілька народних депутатів. Я прошу покликати їх з кулуарів. Будь ласка, покличте з кулуарів народних депутатів, оголосіть, що ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Готові, так? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№ 6023) за пропозицією комітету за основу, з урахуванням пропозицій комітету. Я прошу всіх зайняти робочі місця, Володимирович, Іванчук, приготуватись до голосування. І прошу підтримати пропозицію комітету, 6023 – за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу всіх підтримати. Отже, голосуємо. Не встигли. Зараз повернемось, я бачу. Так, отже, колеги, займіть робочі місця, не виходьте. Будь ласка, поверніться в зал. Я зараз поставлю на повернення. Борислав, будь ласка. Добре, покличте, якийсь підрозділ депутатів хай зайде. Отже, немає підрозділу. Добре, будемо самостійно пробиватись. Отже, перша пропозиція повернутись. Я прошу приготуватись і я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект закону 6023. Дуже уважно, колеги. Я прошу всіх проголосувати за повернення. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

229. Повернулись. Тепер уважно, не виходіть з залу. Я ставлю проект закону 6023 на голосування, пропозицію комітету за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, уважно. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Уважно і відповідально голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

за. Рішення прийнято, колеги. Ми пройшли два закони з блоку питань інтелектуальної власності. Після обіду наступний – це проект закону 4571. Тому я прошу і заступника міністра о четвертій годині прибути в зал, і голову комітету бути готовим до продовження роботи. І хочу теж повідомити вам, що у Верховній Раді відкрито документально-публіцистичну виставку "Нас вбивали, бо ми українці". Ця виставка приурочена вшануванню 85-х роковин великої трагедії українського народу – Голодомору. І я прошу колег народних депутатів під час обідньої перерви відвідати виставку і взяти в ній участь, і вшанувати пам'ять тих, хто був невинно убієнний злочинною Російською імперією. А зараз згідно Регламенту ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І прошу всіх о 14:00 прибути в зал для продовження нашої нелегкої, але такої потрібної роботи. Ми продовжимо блок питань інтелектуальної власності. І я прошу всіх о 16 годині прибути в зал. Дякую. Дякую.